hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 766 Predlagateljica zakona je Vlada RH. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možemo podnijeti do kraja rasprave u skladu s člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Alen Leverić, zamjenik ministra gospodarstva. Izvolite, poštovani kolega Leverić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Želja mi je upoznati vas s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima RH. Zakon Zakon o strateškim investicijskim projektima stupio je na snagu 14.studenog 2013.godine, dosadašnja provedba zakona pokazala je određene nedostatke te se stoga predlažu izmjene i dopune zakona kako bi se nedostaci otklonili. Neka od pitanja koje se želi urediti izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima jesu da novom odredbom ovog prijedloga zakona predlaže se propisati postupak odabira potencijalnih strateških projekata koji bi se mogli realizirati na nekretnini nad kojom RH ima natpolovični većinski suvlasnički dio prema stanju u zemljišnim knjigama ili nekretnini nad kojom RH i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave imaju natpolovični većinski suvlasnički dio, a koja je prostornim planom planirana za razvoj investicijskih projekata ili na pomorskom dobru, ako ono čini funkcionalnu i poslovnu cjelinu sa navedenim nekretninama. Odabir zainteresiranog investitora za realizaciju pojedinom potencijalnog strateškog projekta obavlja se na temelju javnog poziva. Nadalje, većina do sada prijavljenih investicijskih projekata nije imala zatvorenu financijsku konstrukciju te se izmjenama i dopunama ovog zakona investitorima omogućava lakše i fleksibilnije podnošenje financijske dokumentacije vezane uz projekt. Važeći zakon propisuje da investitor mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju odnosno potpuno osigurane izvore financiranja samog projekta. Nova odredba ovog prijedloga zakona je da privatni zainteresirani investitor u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Vlade o proglašenju strateškog projekta mora dostaviti Ministarstvu gospodarstva dokaz o osiguranim izvorima financiranja u visini vrijednosti najmanje 10% ukupne vrijednosti projekta koje uključuje bankarsku garanciju domaće ili strane banke ili namjenski deponirana oročena novčana sredstva na rok od 9 mjeseci. Još jedna novost u prijedlogu izmjena i dopuna zakona je da zainteresirani investitor privatni ili javno-privatni projekt prijavljuje Agenciji za investicije i konkurentnost odnosno AIK-u. Ukoliko se radi o privatnom ili javnom projektu iz područja energetike zainteresirani investitor projekt prijavljuje Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora investicije odnosno CEI. Kada se radi o javnom projektu zainteresirani investitor prijavljuje projekt Ministarstvu gospodarstva. Nadalje, uz odredbu vezanu za sklapanje sporazuma o pripremi i provedbi projekata s privatnim investitorom koje sklapa ministar gospodarstva dodano je da tekst sporazuma zatraži mišljenje i suglasnost Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Državno odvjetništva, budući da je problematika međunarodnog ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja u nadležnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te Državno odvjetništvo zastupa RH u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima, te štiti njene imovinskopravne interese. Isto tako Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekta od njezine prve sjednice do danas zaprimilo je 62 prijave projekata koje su zatražile status strateških projekata u RH. Od 62 prijave 34 su javni investicijski projekti 28 su privatni investicijski projekti. Javni projekti pokrivaju područje energetike, infrastrukture, prometa, zaštite okoliša, turizma, komunalnog gospodarstva, a privatni obuhvaćaju u najvećem dijelu područje turizma, energetike i infrastrukture. Od 62 prijave 3 projekta proglašena su strateškim projektima. To su Plomin, Piškornica i Kontejnerski terminal zagrebačko pristanište. Dva projekta su na listi strateških projekata, to je LNG terminal i rekonstrukcija piste Zračnog pristaništa u Malom Lošinju. Osam projekta je u zadnjoj pripremi za povjerenstvo od čega šest energetskih projekta i dva projekta iz područja infrastrukture. Isto tako 22 projekta je u aktualnoj obradi. Kada se govori o aktualnoj obradi tada se govori o visokoj fazi pripremljenosti, znači fale još dodatna mišljenja tijela državne uprave ili potrebnih dodatnih institucija. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. meni se čini kada se zakon već mijenja u prvoj godini onda on nije kao dobro pripremljen bio ni na početku. Očito nije se dobro postavila priča sa problemima u kada je riječ o strateškim investicijama. Meni se čini i nakon ovih izmjena da će ponovno biti problema posebno kada u zakonu navodite da će praktički se davati zemljište ono u kojem su većina udjela RH u zemljišnim knjigama. Niste naveli katastar i to vas sada odmah upozoravam. Razlike između zemljišnih knjiga i katastra su u Hrvatskoj velike i vama će se dogoditi da većinski udjeli u zemljišnim knjigama budu u vlasništvu RH, a u katastru da budu upisane fizičke osobe. Time će vam fizičke osobe praktički tužbama blokirati ovakve velike strateške projekte. Dobronamjerno na to upozoravam jer ćete se ponovo pojaviti pred ovaj Dom sa novim izmjenama i dopunama uskoro. Mene bi zanimalo koliko od ovih projekta koje ste naveli već riješeno, budući da DUDI ide sa 100 projekata isto tako nije baš napredovao. Vi ste tu naveli tri projekta otprilike koja su gotova. Što je sa svim ostalima, oni su već u pripremi gotovo godinu dana odnosno od kada je ovaj zakon donesen? Odgovor na repliku poštovani zamjenik ministra Alen Leverić. **Leverić, Alen** Hvala lijepo. Uvažena saborska zastupnice, samo da vas podsjetim ovaj zakon je bio u dva čitanja, bile su dvije javne rasprave prihvatili su se svi komentari i prijedloge i struke i svih ostalih. Ali ono što je tada žalostilo to je tada ministar gospodarstva rekao nije bilo prijedloga od strane oporbe na dopunu ovog zakona. Isto tako dozvolite da kažem što se tiče projekata znate da svaki projekt ima svoje faze pripreme i mi smo uvjereni i forsiramo projekte od ovih 22 projekta koja sam naveo da su u zadnjoj fazi, ja očekujem i skoru njihovu prijavu na listu strateških projekata, a samim tim isto tako svaki projekt koji postaje strateški projekt su javno objavljeni, stoga je i transparentnost je ovdje vrlo bitna. Što se tiče ovog dijela koji se tiče katastra, ja sam uvjeren da će se pokazati da ove izmjene i dopune su kvalitetne i da se više neće ići u saborske izmjene i dopune. Hvala lijepa. Da li predstavnici radnih tijela Odbora Hrvatskoga sabora žele iznijeti izvješća? Ne, nitko. Prelazimo na raspravu o predloženom zakonu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Linić, Vukšić, Hodžić. U ime kluba poštovani zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Naš klub će prihvatiti predložene izmjene i dopune Dapače, smatramo da je dobro ako se u provođenju zakonskog akta uoči određene nedostatke da se oni otklone kako bi se ipak moglo po zakonu nadležna nadležna tijela biti efikasnija. Slažemo se sa prijedlogom da jednostavno imovinu koju imamo sami zajedno sa lokalnom samoupravom po ubrzanim procesima omogućimo javnim natječajem da ih dobiju dobiju investitori i da u biti bez trošenja na prostore možda lakše krenu u samu investiciju. Također se slažemo i sa procedurama kada se prijavljiva CEI-u, kada direktno Ministarstvu i posebno paziti na energetske projekte. možda primjedbu da od straha zbog eventualnih nesuglasica, nesporazuma sutra vodimo sudske sporove pa opet uvlačimo administriranje. Jer ako moramo tražiti dodatna, jednostavno mišljenja DORH-a Ministarstva vanjskih poslova, dozvolite to je otezanje procedure. Znači ovdje u prva dva, tri rješenja pokušavamo ubrzati proceduru a ovdje ćemo opet otežati proceduru. Pa neovisno o svim rizicima pogotovo kada govorimo o tome da li će DORH tako lako dati pozitivno mišljenje da li bi iz tog sporazuma kojeg potpisujemo mogli imati problem i posljedice, vjerujte nećete tako brzo dobiti mišljenje. Prijedlog je razmislite, mi ne želimo ništa predlagati, ali razmislite i odustanite od toga, odustanite. Postavimo si pitanje što je namjera zakona, pa namjera zakona su investicije i radna mjesta. A gdje smo danas? 340 tisuća zaposlenih a plan Vlade po proračunu da ćemo krajem iduće godine biti na milijun i 300 tisuća. Što je osnovni problem? Nema investicija. I da li sada radi nekog lošeg ugovora, nekog rizika kojeg ćemo imati po ugovoru opet ćemo odugovlačiti na proceduri i opet nam nije bitno radno mjesto. Probajte staviti u odnos koliko je važno brzina, efikasnost da imamo ta radna mjesta u odnosu na to da ćemo možda imati jedan rizičan ugovor koji eto DORH će imati poslije problema u zaštiti interesa Republike Hrvatske jer možda na vrijeme nešto nije reagirano. Prema tome, čini nam se da je to loša odredba i mi bi ipak radije da odustane to od toga. Još nešto je bitno reći. Danas je sve teže odlučivati svakom zaposleniku, svakom zaposleniku i vjerujte mi neće biti lako donijeti odluke u imalo rizičnim poslovima, imalo rizičnim odlukama jer će administracija radije metnuti predmet u stol. I ako ćemo jednostavno dobiti imalo problematično rješenje još teže će biti donijeti odluku. I mišljenja smo da najteže danas je donijeti odluku i stajati iz odluke a upravo zbog ogromnih rizika. Mišljenje našeg kluba je da je radno mjesto najvažnije. Ako je radno mjesto najvažnije tada mi moramo imati odgovornost za preuzimanje tih rizika i donošenje odluka a ne svoje odluke pokušati zaštiti sa nekakvim drugim mišljenjima samo zato da bi mi mogli mirnije spavati. I to je prijedlog da nemojmo onda takva rješenja ni predlagati. Ali postavimo si pitanje da li je samo zakon problem. Evidentno nije zakon problem, nije zakon problem. Imamo ga svi mi koji smo htjeli veći broj radnih mjesta, veću financijsku investicijsku aktivnost, koji smo smatrali da sa ovakvim zakonom imamo veća jamstva da će bruto društveni proizvod rasti u Republici Hrvatskoj ostali smo razočarani. Zakon donesen eto negdje početkom jeseni prošle godine a što imamo u realizaciji? Tri projekta koja su recimo po ovom zakonu prihvaćena kao strateški projekti, dva potencijalna i negdje 8 u pripremi 22 očekujemo. Nakon godinu dana niti jedan projekt nije po ovom sustavu realiziran. Znači ipak nije problem samo ovaj sustav. Najveći problem je kada vidimo koja su to tri projekta koja su provedena, to su državni projekti posebno u HEP-u. Da li je onda problem tu? Nije. Evidentno je da je problem u upravljanju imovinom, u upravljanju trgovačkih društava. I to je naš najveći problem. Nemamo dovoljno sposobnih kadrova koji i uz ovakav zakon trebaju ubrzati svoje procedure, trebaju zakopati ono što se reče prve lopate jer one znače novo radno mjesto, ono znače veće ponude na tržištu investicija i veću mogućnost da hrvatska trgovačka društva da mogu imat veći broj zaposlenih. Prema tome, mi bi morali jednostavno i kroz ovaj zakon ocijeniti, a što je to problem u upravljanju našom imovinom, zašto smo toliko efikasni i zašto nismo riješili efikasnost ulaganja u HEP-u, zašto nismo riješili naše odnose sa INA-om i jednostavno ulagali u obje rafinerije. Koji je problem da željeznica uopće i nije jednostavno završila svoj projekat projekat strateški na određenim pravcima i dobila već dokument da je zaista to strateška informacija. Toliko kad govorimo o našoj odgovornosti gdje zaista možemo utvrdit odgovornost, gdje možemo jednostavno inzistirat na većoj efikasnosti i na većoj borbi za nova radna mjesta. Zato je razočarenje da u zadnjoj izbornoj godini kad su upravo ovakve investicije koje jesu proglašene strateške, morale biti motor investicija, motor povećanja broja zaposlenih, a ne smanjenja broja zaposlenih u 2015. A šta ćemo reći za privatni sektor? Koliko on je uopće zainteresiran, iz svega ovoga ja bih rekao podatak koji imamo, nema velikog interesa privatnog sektora za investicije. Onda si postavimo pitanje što je problem. Zakon smo donesli, znači država želi i privatni investitori pomoći, ali očito da nije problem samo brzina rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, brzina stjecanja na nekakvoj imovini države ili čak okrupnjavanju tog prostora, veći problem su uvjeti poslovanja. I onda se pitamo a što se to događa sa uvjetima poslovanja da privatni sektor ostaje rezerviran prema ovakvim mogućnostima kad gledamo samo zakon, prema mogućnostima da na reinvestiranu dobit se ne plaća porez na dobit, da je tu stimuliran, da imamo i niz stimulacija kad je u pitanju prvo zapošljavanje radnika. Evidentno su problem uvjeti poslovanja. Ja bih ipak ovdje na prvom mjestu rekao da bitne promjene u efikasnosti pravosuđa nisu učinjene jer kvalitetno, brzo pravosuđe koje jamči svakom investitoru sigurnost ulaganja, brzinu realizacije na sudbenim tijelima eventualnih sporova i da u tom dijelu bitno nismo riješili. Nismo riješili ni nelikvidnost. Iako je donesen Zakon o financijskom poslovanju evidentno je da opet nelikvidnost počinje rasti. Nelikvidnost nažalost, na nelikvidnost utječu državna tijela, državne firme. Nakon ovih zadnjih izmjena u zakonodavstvo, porezu na dohodak imat ćemo ponovo rast nelikvidnosti zbog nelikvidnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Prema tome, kad to sad promatramo u takvim jednim uvjetima poslovanja privatni sektor postaje vrlo oprezan i jednostavno nedovoljno angažiran za želju želju da ulaže u projekt. Prema tome, kad bi zaista ozbiljno htjeli analizirati ono što je za Hrvatsku vrlo važno, zašto nam je ovakvo stanje u investicijskoj aktivnosti u Republici Hrvatskoj i kod državnih tijela i kod privatnog sektora … vidjeli ta pravna država svoj posao ne odrađuje i da pravna država ne jamči sigurnost ulaganja, brzinu rješavanja svih sukoba interesa u procesima gospodarskih gospodarskih aktivnosti i na tržištu Republike Hrvatske i da tom dijelu ostala tijela, ostala ministarstva bi trebali itekako se pozabaviti problemima kako ojačati kako ojačati investicije, kako povećati sigurnost svakog ulagača u Republici Hrvatskoj. Prema tome, ponovo ponavljam, ocjenjujem da je dobro da i mrtvoj ja bih rekao periodu za investicije mijenjamo zakon kad smo utvrdili što je eventualno … sa brzim odlukama, ali mi također uz ovaj zakon poslati poruku da sva tijela Vlade Republike Hrvatske trebaju preispitati koliko su krivi za slabo investicijsko okruženje u Republici Hrvatskoj, što moraju mijenjati u svojim zakonskim propisima da bi hrvatskim gospodarstvenicima, bilo kojim investitorima izvan Republike Hrvatske jamčili sigurnost i brzinu i efikasnost u Republici Hrvatskoj. Sa ovim zakonom očito riješit investicije u Hrvatskoj nećemo. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega zastupniče. Imamo nekoliko replika. Prva replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka

Slažem se, to bi trebala biti namjera zapravo svih zakona koji se donose u Hrvatskom saboru vezano za gospodarstvo, financije i tako redom. Međutim, bojim se da ni ove izmjene neće to postići. Zapravo godina dana života ovoga zakona je nažalost pokazala da zakon nije potaknuo ovo o čemu ste vi govorili, znači ni nove investicije ni otvaranje novih radnih mjesta. Bojim se da ni izmjene neće u tome pomoći. Zakon je u tom smislu, naime nemoćan. A s druge strane smatram da otvara jedan problem o kojem bismo trebali u ovoj raspravi nešto reći i vjerojatno predlagatelji i možda dodatno objasniti. Naime, uvodi se novi pojam, a to su potencijalni strateški projekti koji se mogu realizirati kao što se vidi i na pomorskome dobru. Što su to zapravo potencijalni strateški projekti mi ne znamo. Iz ovog prijedloga zakona nije do kraja objašnjeno. I naravno one one nove povoljnosti od samo 10% investicijskog potencijala koji potencijalni investitor mora predočiti isto tako otvara niz pitanja i dvojbi. Jednom riječju što hoću reći? Neki problemi o kojima ste govorili koje bi trebalo uklanjati bi sasvim sigurno mogli dovesti do cilja o kojem govorimo, a to je više investicija od nekog posebnog zakona koji se pokazao, ponavljam nemoćnim. Ovaj zakon me podsjeća na Zakon o golfu ako se sjećate koji je evo u vrijeme moje Vlade konačno onda i ukinut jer su postojali za izgradnju golf igrališta svi, zapravo golf igrališta su se mogla dodatno graditi i kroz postojeće sve zakone

Kolegice Kosor, nisam toliko sumnjičav u tom dijelu s obzirom da su unešene odredbe da se ovaj interes može proširiti na određena pomorskog dobra iz jednostavnog razloga jer je poseban zakon o pomorskom dobru i odredbe o koncesioniranju, javnom interesu toliko čvrste da ih ovaj zakon ne može zamijeniti. Pa sam uvjeren da u tom dijelu ne treba toliko strahovati. Ali ostaje uvijek osnovno pitanje, da koliko god mi zakonodavno se trudili nešto učiniti u provedbi nadležna ministarstva nisu dovoljno efikasna. nakon godinu dana nemoguće je da HEP nije krenuo u pojedine investicije. To je nemoguće. Nemoguće je da Vlada nije riješila odnose sa INA-om, sa drugim ulagačem MOL-om i da nisu krenule investicije. Ono što ja znam u Rijeci je stalni izgovor MOL-u bio nema ulaganja iz razloga jer nam otežavate jednostavno izdavanje dozvola. Budimo iskreni tamo i je pomorsko dobro koje se koristi za pojedine investicije. Sa donošenjem ovih zakona sve je bilo riješeno, opet nemamo investicije. A to samo znači da je trebala Vlada kao drugi partner u INA-i sasvim drukčije se postavit prema MOL-u i tražiti prave odgovore zašto nema investicije. Kad govorimo o željezničkoj pruzi Zagreb – Rijeka, nizinskoj pruzi, kako god hoćemo je nazvati. Ne mogu shvatiti da sve to već nije riješeno i da već nisu strojevi na terenu. To je problem. Zakon postoji, ali očito taj zakon je donesen zašto? Zato da bi poslali poruke, ali ne da bi oni koji su odgovorni u upravljanju državnom imovinom bili efikasniji. Očito da to nismo postigli. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika poštovanog zastupnika Branka Vukšić. Uvaženi kolega Linić, na samome kraju svoga izlaganja rekli ste da ovaj zakon neće osigurati investicije. To je točno. Niti jedan zakon ne može osigurati investicije. Zakon nije rješenje problema. On je sredstvo, on utvrđuje pravila igre, a igru vodi Vlada. Vlada nije učinila do sad ništa ili je učinila jako malo da se u Hrvatskoj otvori investicijski ciklus. Ono što je rak rana hrvatskoga gospodarstva to je od početka kukuriku vladavine je neaktivnost Vlade upravo u investicijama. Najavljivalo se da će HEP investirati, da će Hrvatske željeznice pokrenuti investicijski ciklus. S time bi se zaposlio i dobar dio privatnoga sektora. Ja sam u prijašnjoj raspravi o RIZ-u napravio jedan lapsus gdje sam umjesto pravosuđa rekao sudstvo. Vi ste govorili sada o pravosuđu i naravno mi ovdje trebamo donijeti takve zakone da se ne može voditi proces između dva poduzeća, države, između interesenata 20 godina. Moramo donijeti takve zakone da omogućimo pravdu, jer 20 godina vođenja spora je nepravda. Jer za 20 godina gubimo radna mjesta, privrednici gube novac. Znači, društvo je izgubilo. U tome kad sam govorio u RIZ-u na to sam mislio ne u miješanje politike, u sudsku vlast, nego donošenje takvih zakona, a naš Dom je upravo taj koji jest, koji treba donositi zakone, koji će omogućiti i koji će pomoći da privreda ne grca zbog toga što imamo loše zakone. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. Novina u ovom zakonu je da će se o ovakvim skraćenim postupcima i dio državne imovine staviti u funkciju nekog investitora ako se zaokružuje područje investicije itd. Ali budimo iskreni. Mi imamo i Strategiju gospodarenja hrvatskom imovinom. I što smo do sada vidjeli? Niti smo prodali nešto, niti smo iznajmili nešto. Što je sa privatizacijom trgovačkih društava? Ja moram reći da se ja sramim, ali jedino da smo proveli to je tri, četiri hotela u južnom Jadranu koji su kroz postupak predstečajne nagodbe prošli. Zašto? Jer su tri puta već više bili dužni nego što je kapital tih trgovačkih društava. Znači, mi ni to nismo proveli. Jer ja tvrdim očito je da bi nešto trebalo načiniti. Jutros smo o RIZ-u govorili, o mnogo jednostavno tih hrvatskih potencijala koje bi mogli načeti, neku veću aktivnost, neku investiciju. Možda privlačenje i nekakvog kapitala kad bismo znali upravljati. Ali što se to događa da oni koji su odgovorni za to upravljanje DUDI, CERP, da ne govorim tko već njih vode potpredsjednici Vlade. Na čelu svakog tog tijela je potpredsjednik Vlade. Znači, sve je poduzeto da odgovornost upravljanja imovinom bude veće. Ali, kad sami potpredsjednici sumnjaju u sebe dozvolit ćete oni su ti koji su rekli da ćemo iduću godinu smanjiti 40 tisuća radnih mjesta. Znači, oni ne misle promijeniti svoj način ponašanja, svoj način efikasnosti da jednostavno sve to što je imovina bude stavljeno u funkciju borbe za novo radno mjesto. To je onaj problem koji nažalost uočavamo i zato velimo dobro je zakone promijeniti i ali efikasnost je ono što je najvažnije. uho ono što ste rekli vezano da nije potrebno u zakon stavljati obvezu davanja mišljenja ugovora Državnom odvjetništvu. Ja se s tim slažem. Naime, toliko smo se počeli plašiti donošenja odluka u ovoj zemlji, toliko je nekakva fama zavladala da se više ništa ne može donijeti, a da se ne pita Državno odvjetništvo da to blokira sustav. Mi ovdje donosimo sjajne zakone, ovi katalozi koji su pripremljeni su izvrsni, svaka čast. Stranac ili neki domaći investitor koji dođe pogledati te kataloge i zainteresirati se može se samo oduševiti s tim, ali kad dođe ona faza provedbe tu padamo na ispitu 100%. Zašto? Zato što se ne poštuju rokovi, petlja se u komunikaciji, daje se na mišljenje Državnom odvjetništvu nešto što uopće nije obaveza po zakonu Državnog odvjetništva. Dakle, građanski odjel u Državnom odvjetništvu daje mišljenje samo na one pravne poslove kada se otuđuje nekretnina u vlasništvu, ili pribavlja nekretnina u vlasništvu RH. Kada je riječ o sporazumima sa privatnim investitorima vi praktički nabijate Državnom odvjetništvu nove poslove. Dakle, apsolutno čelnik tijela, da li je to državno tijelo, da li je to lokalno tijelo, mora imati odgovornost i mora imati službu koja prati znanje i daje znanje i stručnost kod zaključivanja ugovora, a ne svako malo pitati Državno odvjetništvo za mišljenje. Ja se potpuno slažem s ovim nepotrebno je stavljati u ovaj zakon još i mišljenje, traženje mišljenja Državnog odvjetništva pa Državno odvjetništvo će reći pa to mi nismo uopće davati ili će poštivati rok iz svog Zakona Zakona o Državnom odvjetništvu koji je 30 dana i tako će vam se nabrati 30+60+ 90 i doći ćete do godine dana.

Onaj tko misli da se svakim člankom zakona sve regulira taj se grdno vara. Znači odlučivati znači procijeniti situaciju i donijeti odluku. Sa ovakvim situacijama u kojima mi pokušavamo unaprijed već govoriti da ćemo imati loše ugovore, loše sporove, loše poduzetnike, loše investitore, sumnjive investitore pa tko će donijeti odluku? I najveći problem je da ta odluka sve više i više prebacuje se na čelne ljude u ministarstvu, znači ministra, zamjenika ministra. Svatko drugi bježi od odluka, svatko drugi rado želi ovakvu odredbu da se proba pokriti pa onda kad imalo sumnjivo nešto pročita unutra nema odluke. Prema tome, mi moramo shvatiti da je ocjena hrvatske uprave da je nedovoljno efikasna. I zato nemojmo dozvoliti da još s ovakvim odredbama pojačamo pravo te uprave da se zaštiti. Ja nisam ništa kriv, ja sam tražio mišljenje, nisam ga dobio. Mišljenje je sumnjivo, nejasno itd. Vi morate shvatiti da donijeti odluku je vrlo, vrlo teško. I ako mi dozvoljavamo sada upravi da se zaštiti sa ovakvim instrumentima mi tih odluka nećemo imati. I opet ćemo imati odluke koje će morati donositi prvi ljudi ministarstva, onog trenutka kad oni donose onda nećemo govoriti o nekim čudnim portalima, o nekakvim čudnim medijima koji pokušavaju uvijek kriminalizirati takve odluke, uvijek ih gledati sa onog kriminalnog aspekta. Mi moramo shvatiti ono što nama treba, efikasna uprava, brze odluke, ministra koji će samo imati stručna mišljenja, vrlo jednostavno donijeti odluku i bitku za radno mjesto. Ako ne podignemo efikasnost, ako ljude ne rasteretimo Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru poštovani zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Investicije i investicijska aktivnost su jedna od najčešćih tema kad se govori o današnjoj situaciji u Hrvatskoj. Ali nesporno je da nema radnih novih mjesta bez investicijske aktivnosti kao što je rekao kolega Linić. Ali mi ne možemo rješavati probleme ako ne znamo uzroke. I to je temeljni, suštinski problem zašto nemamo investicijske aktivnosti. Jer ne znamo uzroke tome, a ako ne znamo uzroke onda ih i ne otklanjamo. Je li to zbog nedostatka zakona ili zbog nedostatka broja agencija? Sigurno nije. Imamo i zakona i agencija na pretek, i viška. Zbog toga bismo imali najveću investicijsku aktivnost u Europi ako bismo po broju zakona i agencija. Očito da leži problem negdje drugdje. A gdje je? Doći ćemo do toga ako promatramo ekonomiju u cjelini, a to nitko ne promatra, izbjegava se ili namjerno ili iz neznanja, ne znam ali tako je svejedno. zašto investicijske aktivnosti nema? Pa zato što mi imamo najgoru moguću situaciju ekonomsku u državi. Imamo 6 godina depresije, pa hoće li se više investirati u uvjetima depresije ili uvjetima rasta i uzleta? Pa naravno u depresiji svatko se boji i trošiti i investirati. Imamo najpogubniju situaciju za investicijsku aktivnost a to je deflacija o kojoj nitko ne govori, jer kako će netko govoriti ko je zadužen kad Hrvatska narodna banka spava, ona hibernira već 12, 15 godina. I nju ne interesira što je deflacija u Hrvatskoj. A prvi demokratski predsjednik Vlade u zemljama Europe u Poljskoj kad su ga pitali kako je moguće da Poljska nije ušla u krizu, što je učinila prvo? Pa prvo što smo učinili ciljanu inflaciju smo napravili do 2,5%. Tko to radi u Hrvatskoj, tko razmišlja da iz deflacije uđemo u ciljanu inflaciju do 2,5%? Pa nije to samo govorio prvi premijer ili drugi …/Govornik se ne razumije./… prije stotinu godina, ali o tome se ne razmišlja. Nužno je imati ciljanu inflaciju, netko kaže od 1,5 do 3, ali 2,5% je idealna inflacija u ovakvim uvjetima depresije. Mi imamo tu znači deflacijsku pojavu tko će investirati skupo da bi sutra prodavao jeftinije da prikažem na najplastičniji način, nitko razuman. Imamo najviše troškove financiranja u Europi. U Bosni i Hercegovinu su upola niži troškovi financiranja nego u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Srbiji, a da ne govorimo Italiju, Austriju, Njemačku gdje su troškovi financiranja do 1, 1,5% u Hrvatskoj od 7 do 10%. Kako je moguće investirati u takvim uvjetima, nemoguće. Što se onda čini, čini se sve instrumentima ekonomske politike da dođe do nižih troškova financiranja, sa nižim kamatnjacima. Ali uz hibernaciju to se ne može postići nikako. Što imamo, imamo i visoke stope poreza. Porezne stope su visoke. Umjesto smanjenja mi ih povećavamo. Imamo na desetke tisuća neprodanih nekretnina, i uveli smo PDV na građevinsko zemljište od 25%. Već ono što je u blokadi, što se ne može prodati zbog visokih cijena, i nema druge aktivnosti baš zbog tih neprodanih, jer je prevelika ponuda, mi još to opterećujemo dodatnom cijenom umjesto 10% PDV-a, ili 5%, mi sa 25% onda betoniramo, armiramo građevinski sektor. Zar se tako izlazi iz krize? Zar se tako potiče investicijska aktivnost i građevinska aktivnost, nikako. Ali se ne razmišlja od 1.1. trebamo uvesti PDV na građevinsko zemljište 25% automatizmom, pa ćemo se sjetiti za 6 mjeseci ili za godinu dana da smo napravili pogrešku, pokazalo se u međuvremenu da to nije pa ćemo onda nešto smanjivati. Ne eksperimentira se sa poreznim stopama, one moraju biti stabilne. Imamo pravnu nesigurnost zaštite i imovine, vlasništva, a potraživanja su jedna od najvrjednijih vrsta imovine. Potraživanja u Hrvatskoj nisu zaštićena, još uvijek su na djelu uz sve one iznimno korektne, profesionalne i poštene ali još uvijek u Hrvatskoj je vrlo veliki izgled da će vas netko prevariti, da će uzeti avans i neće izvršiti radove, da kad mu izvršite radove da neće platiti, da kad ste ugovorili rok plaćanja 60 dana da ćete ga tužiti, kad ste ugovorili da mora dati mjenicu on je nakon ugovora i početka rada neće dati dok je god to moguće se događati ljudi su u strahu. Državne tvrtke su velika prepreka umjesto da potiču investicije, oni su prepreka investicija. Koliko samo treba poteškoća da bi netko trafostanicu izgradio za jedan investicijski projekt? Pa to nitko ne zna tko nije radio. Pa smrači mu se pred očima kad mora razgovarati oko izgradnje. Dobije građevinsku dozvolu, plati komunalnu naknadu, plati doprinose, a onda lokalna jedinica kaže mi nemamo novaca, komunalno poduzeće za vodovod dovesti, izvolite vi financirajte i to. Pa to govorimo ovdje već 8 godina i nitko to neće otkloniti. Što znači komunalni doprinos ako nema investicije? Pa onda oslobodimo taj komunalni doprinos pa da se potaknu investicije pa će onda iz toga moći će se naplaćivati. Možete vi staviti komunalni doprinos 40%, 50% ali ako nema aktivnosti što će vam to. Sa manjim porezima, sa manjim opterećenjima se više uprihoduje nego sa velikim, sa velikim nećemo ništa. U svezi sa investicijskom aktivnošću, treba znati što je u korelaciji nisu sigurno klima uređaji kao što neki tvrde, ali jesu sigurno agregatna potražnja koja je sve niža, raspoloživi dohodak koji je sve manji i troškovi financiranja koji su sve veći. Dok tu varijable ne otklonimo koje su u izravnoj korelaciji sa industrijskom aktivnošću i investicijskom aktivnošću mi ne možemo očekivati bolje rezultate. Kreditna aktivnost je vrlo bitna. Zamislite višak likvidnih sredstava u bankarskom sustavu je u prosjeku 7, 8 milijarda kuna, a kreditna aktivnost sve manje. Nešto tu ne štima, ali nitko ne reagira. Kako je moguće da uz takvu malu aktivnost banke ostvaruju tako visoko profitne stope? tekućim, ministre to po tekućim računima koji iznose 55 milijarda kuna, onda ih ne interesira što će investirati u gospodarstvo kad imaju najsigurniji i najbolju naplatu od 11,5% A koliko to štete nanosi ukupnom društvu i cijeloj državi i Vladi i Parlamentu i svima, to nikoga ne interesira. Ne možemo zatvarati i biti slijepi na takve pojave. Ako je već slijep onaj koji je za to zadužen, onda mi moramo ga ili smjenjivati ili mu otvarati oči, a nitko niti jedno niti drugo radi. 25. veljače 2013. godine u Splitu je najavljen veliki investicijski ciklus i procvat. Krenulo se na tzv. … show, 4 velika, 5 gradova, Split, Osijek, Varaždin, Rijeka, Zagreb. Najavljen je rast u 2013. godini od 3% i temeljio se na porastu investicija u fiksni kapital, pretežno državnih tvrtki od 11,5%. Ako zanemarimo zašto privatni sektor ulagao, nije, evo zbog ovoga što sam obrazložio, a zašto nije državni ulagao? Znači, onaj koji je jamčio zakazao. Pa nešto ne štima. Citiram potpredsjednika Vlade taj dan, 25. veljače, "Vlada sve radi kako bi pogurale investicije jer one donose posao, radna mjesta i plaće i pri tomu mičemo jednu po jednu prepreku s puta. Ovo je put dubokog oranja. Zemlja koja se duboko izore, na njoj sve uspijeva". Da je duboko izorana zemlja, sve bi se u Hrvatskoj zelenilo, a sa ovakvim vladanjem kao što je potpredsjednik najavio, ne uspijeva ni grincek, a kamoli nešto drugo. Kad je već prošlo godinu dana, mijenja se zakon koji očito nije urodio nikakvim plodom. Mi smo čuli ovdje objašnjenje koje uz sav trud, napor intelektualni nisam uspio razumjeti zbog čega se zakon mijenja, samo sam čuo što se mijenja, a zašto se mijenja, toga nema ni u obrazloženju, pažljivo sam pročitao sve. Nema nigdje obrazloženja, nego samo kaže, umjesto toga je to. A zašto je to tako? To izostaje. Ako ne znamo zašto mijenjamo kako onda možemo znati što ćemo očekivati od onoga što mijenjamo. Kaže, utvrđene su određeni nedostaci te stoga se predlažu izmjene. Ma nemojte, određeni nedostaci utvrđeni i sad mijenjamo i cijeli zakon mijenjamo jer su neki nedostaci. Koji nedostaci? Jesu li to stvarno nedostaci? Kako će se oni otkloniti? Toga nema, nema obrazloženja nikakvog. Naime, opet, većina prijavljenih projekata nije imala zatvorenu financijsku konstrukciju. Mijenjamo zakon zato što investitori nemaju zatvorenu financijsku konstrukciju. Ja ne znam može li ijedan ekonomist koji je završio prvu godinu studija razumjeti da se mijenja zakon zato što investitor nema zatvorenu financijsku konstrukciju. Pa kako će uspjeti ako nema zatvorenu financijsku konstrukciju? Što mu moramo zakonski omogućiti da nema zatvorenu, neka radi pa ćemo vidjeti što će biti? A kada je na natječaju za javnu nabavu u Hrvatskoj netko od potencijalnih dobavljača, onda mora donijeti bankarsko jamstvo da bi sudjelovao u javnoj nabavi, a ovdje kaže se ima problema, ne mogu zatvoriti konstrukciju pa ćemo mijenjati zakon. Pa što ćemo dobiti s tim? Pa preduvjet je da je zatvorena financijska konstrukcija. Ako nema zatvorene financijske konstrukcije, bolje da ništa i ne počinjemo. Štetu će imati svi, a najviše država, a štetu će imat i investitor jer bez zatvorene financijske konstrukcije se ne ulazi u posao ni jedan. Ovo što smo čuli za mišljenje DORH-a, ma to je zapravo ismijavanje pravne države, nedostatak razlučivanja odgovornosti pojedinih funkcija, pojedinih institucija. Ma tko se normalan ima ičega bojati, bilo koga ako radi pošteno svoj posao? Za svaku sitnicu ili za svaki postupak tražiti mišljenje DORH-a. Pa strani investitor se ne može načuditi da mora se to raditi, to je toliko neprihvatljivo. Uvodi se novi institut potencijalnih strateških projekti, ali zašto se to uvodi? Nema ni jedne riječi objašnjenja, ubacili smo ga bez obrazloženja, ali se time dopušta gradnja na pomorskom dobru. Ne znam što se iz toga sve može izroditi, ali ništa dobro, bojim se. Razdjeljuju se ovlasti Agencije za investicije i konkurentnost i Centra za praćenje poslovanja energetskih sektora i investicija, ali opet ne piše zašto je u jednom slučaju jedno, zašto u drugom? Zašto se to sada dijeli? Jesu li oni kapacitirani ili su prekapacitirani? Bez analize ne smije se eksperimentirati ovako. Kad ste govorilo o članku 3. gdje se mijenjaju točke od 2 do 6, pa one se ne mijenjaju nego se za 3 točke samo mijenja redoslijed. Sadašnja točka 4 bila je točka 6, sadašnja točka 5 bio je stavak 4, a ono što se najbitnije mijenja, mijenja se stavak 3 gdje je prije glasilo da je dokaz o financiranju i sposobnosti investitor dužan donijeti kad se nešto proglasi strateškim projektom, odnosno … izvori financiranja, sad se to zamjenjuje kompliciranim sa bonovima, sa strukturom podraživanja, sa revizorskim mišljenjima, umjesto da je ostalo tako jednostavno da netko dokaže svoju financijsku sposobnost o financiranju i ništa drugo. Zato klub HDZ-a ne može podržati eksperimentiranje u neuspjelim pothvatima ove Vlade jer ova promjena zakona će samo još više zakomplicirati, a ne pridonijeti aktivnostima … **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. Unatoč nadahnutom govoru, imamo 5 replika. Prva replika, poštovani Branko Vukšić. ja mislim da je upravo zahvaljujući nadahnutom govoru ima pet replika. Replika nije opiranje stavovima. Rekli ste gospodine Mariću govorili ste isto kao i Vesna Škare Ožbolt o mišljenjima DORH-a, i ovim zakonom i mnogim drugim zakonima se želi DORH staviti u poziciju da bude najvažnija karika u investicijskom lancu. Zašto ne i policija i tajni agenti? Sve treba to staviti, zapravo ono što ste rekli na samome početku, analiza nam fali što ne valja i kako riješiti to što ne valja, ajmo otkloniti prepreke. Međutim mi ne otklanjamo stare prepreke i donosimo nove prepreke. S pravom ste i često spominjete ulogu HNB-a. HNB kažete ne HNB-a. HNB kažete ne vodi proaktivnu politiku, ne vodi ciljanu nije rekla kako će i da li treba ciljana inflacija, da li će ona biti 1,5, 2,5%. znamo iz prijašnjih razdoblja da politiku HNB-a nije vodio guverner HNB-a nego Ivica Todorić. Tko danas vodi politiku HNB-a ne zna se, valjda će se saznati koji od tajkuna, što HNB radi, a što bi trebala raditi, a ne radi, a zakonom je propisano. Prema tome, ono što je rekao prije gospodin Linić, ovaj zakon neće donijeti investicije, on može napraviti neku prepreku. Problem je u Vladi, problem je u ljudima koji trebaju realizirati ono što se tri godine obećava i ovo je još jedno obećanje koje će

ne samo da bi trebalo PNUSKOK-u, DORH-u tražiti od svih onih koji sutra mogu nešto progovoriti. Ajmo onda obavještavati mišljenje nevladnih udruga raznoraznih civilnih udruga, pa od svakoga tražiti mišljenje. sutra oni mogu anonimnu prijavu podnijeti protiv vas, ako ćemo tako. Ajmo o KRIM policiji isto tako neka da svoje mišljenje ima pa ćemo onda pojedinog inspektora angažirati da on dade svoje mišljenje pa ćemo ga i platiti posebno, pa zakonski ugraditi ili možda da još jednu agenciju izmislimo koja će kontrolirati zakonitost zakona. Kada govorite o HNB-u, pa naravno nesporno je da je deflacija u Hrvatskoj, nesporno je da je to najlošija ekonomska pojava koja je najrazornijih djelovanja i učinaka, na nju se ne reagira. Kada gledate tko voditi politiku HNB-a ne zna ali ovako iz javnosti se stječe dojam ako je netko u stanju vrat stegnuti kravatom u kafiću guverneru onda mislim da ima dominaciju nad njim pa možda ima i utjecaja kada fotografija pokazuje kako ga je stegao jedva guverner diše jer je na proslavi na domjenku za Božić mu je stegao kravatu. A guverner koji kaže na obljetnici proslave domaće nacionalne valute da se nada da je to posljednja obljetnica onda bi to morala biti posljednja godina guvernera RH. a to je prošlo kao da nije ni rekao. A rekao je i neki dan, da država će bankrotirati ako SDP ostane na vlasti za godinu dana, a ako HDZ dođe na vlast za dvije godine tako se guverner razgovara. Ali ne možemo tako graditi društvo, pokretati investicije i brinuti o boljitku hrvatskog naroda. Hvala. Hvala i vama poštovani kolega. Nemam šta dodati na to. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Marić izrekli ste puno konstatacija u vašem izlaganju i jer se ova šutnja pokazuje zapravo ta šutnja pokazuje da ljudi razmišljaju i da su suglasni s vama. Naime, porez na nekretnine koji je ovaj Hrvatski sabor izglasao, pored toga što ima 10 tisuća neprodanih stanova samo u Zagrebu 10 tisuća stanova stanova i zemljišta građevinska itd. dovest će do još katastrofalnije situacije u prometu nekretnina ali i u građevinarstvu. Tko to ne dopušta da se cijene stanove smanje? Jesu li to investitori ili pak banke koje su financirale investitore? Ne dopuštaju smanjenje zarede koje oni imaju također kao sufinacijeri investitora. Govorili ste o trafostanicama, evo ja sam popamtio to, i evo ima u mojoj županiji jedna škola da sada ne navodim ime možda ne znate POcrkavlje gdje osam godina novoizgrađena škola sredstvima Ministarstva obrazovanja stoji jer je ne riješen problem upravo onog što ste vi govorili, dakle instalacije trafostanice. Tko će dati hoće li lokalna zajednica, županija, grad Brod ishodovanje silnih dozvola za tu trafostanicu, HEP. Pa to je neću reći luda kuća ali zaista je to tako. I evo škola i dan danas nova novcijata stoji jer propada jer nitko u nju nije uselio ali evo stoji. A što se tiče privlačenja investicija, ne znam, vidio sam da ovdje piše www mingo to je novi izraz, a prije je bio mingor … Ministarstvo gospodarstva. Možda bi kada bi promijenio ime bingo možda bi prije upiko investiciju. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grubišić, mislim da niti jednom riječju nisam politizirao kada sam govorio o ovom zakonu i da je tko je slušao mogao je čuti ekonomske razloge za i protiv i koji su ekonomski razlozi zašto nema investicijske aktivnosti, a što bi trebalo učiniti. A uvijek kažu pa dajte recite što bi trebalo. Evo reklo se, ponavlja se toliko puta što bi trebalo nije samo kritika. Ali čemu da uvijek dobijemo udarac po glavi pa da budemo svjesni da smo pogriješili. Pa ako se sjećate ja sam ovdje i prije 8 godina govorio nemojte mijenjati takav zakon jer će biti štetan i ja ću ga morati opet obrazlagati zašto ga ponovno mijenjate. I bio sam protiv takvih prijedlog koji su, unaprijed znam da neće polučiti pozitivne efekte. Kada govorite o porezu na nekretnine. Pa naravno, ne znam kome je stalo da se to ne prodaje, stvarno ne znam. Ali se još više produbljuje problem ako uvodimo novi porez. Morali smo uvesti porez na građevinsko zemljište ali ne od 25% ali smo onda mogli i smanjiti porez na promet nekretnina na 2%. Pa zašto se ne smanji porez na promet nekretnina na 2% a uvede se porez na promet na drugu imovinu od 3% da se kompenzira. I zamislite, prodate u jednom danu poduzeće vrijedno milijardu kuna i to je porezno netaknuto a prenesete jedan stančić ili zemljište od 100 tisuća kuna platiti ćete 5% poreza. Tako se ne brine o državi, tako se ne rješavaju problemi. Promjena vlasnika kada ste govorili o trafostanici, samo ću jedan primjer. Ako ne vjeruju neka netko iz Vlade me nazove i ja ću mu dati pisani dokaz. Za promjenu vlasnika brojila 8 mjeseci i 6 puta se moralo odlaziti, pisati i moliti da se promijeni. Za jedno brojilo 8 mjeseci. Dati ću im pisani dokaz ako to ne vjeruju. Ako se takve stvari ne rješavaju kada dođe netko izvana pa to gleda. Zamislite morate imati prijatelja da biste nešto takvo napravili. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Treća replika, poštovani zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite kolega Ostojić. (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Svaki put u budućnost, ali budućnost su očito strateške investicije počinje pogledom u prošlost. Pa kao što je kolega Marić vrlo lijepo rekao, dakle i on je prije 8 godina zbilja, prije 8 godina je zbilja, da replika je, pita me Marić je li replika, prije 8 godina je zbilja vrlo jasno branio monetarnu politiku, odnosno okrivljavao tadašnju monetarnu politiku kao sada. Ali kolega Marić, obzirom da predaje na ekonomskim fakultetima, vrlo dobro zna šta su inozemna strana ulaganja i vrlo dobro zna šta se posljednja dva, dva i pol desetljeća dešava u inozemnim ulaganjima, u Europi i u Hrvatskoj. Ja sam se javio zato što sam i kao ministar i kao liječnik vrlo svjestan one famozne Grosmanove rečenice Health is a economy. Nema boljeg, jačeg sustava koji je ekonomija nego zdravstveni sustav. I šta se dešavalo kolega Marić u zemljama Europske unije pa i u zemljama južne Amerike i Azije? Dešavalo se 4 stvari, deregulacija, depolitizacija, privatizacija, ukidanje carina. Šta je bilo u Hrvatskoj tih godina? Potpuno suprotno. Dapače, do Račanove Vlade nije bilo Zakona o poticanju investicija, to znate. Ovdje nema potpredsjednika Vlade tadašnjeg gospodina Linića, on je inaugurirao Zakon o poticanju investicija koji je doduše 2006. promijenjen. Ključna su inozemna izravna ulaganja. Vi vrlo dobro znate da ona mogu biti vertikalna, horizontalna, da mogu biti greenfield investicije, da mogu biti brownfield investicije a da prema motivu mogu biti kao što znate tržišno orijentirane, resursno orijentirane, orijentirane prema povećanju učinkovitosti. Četvrto je ključno strateške investicije. Ovaj zakon je sjajan zakon, dopune su provedene na osnovu iskustva i ovo je prvi zakon to treba naglasiti, prvi zakon nakon 20 godina naše države, nakon 20 godina kašnjenja koji napokon u zakonu ima riječ strateška Hvala lijepa odgovor na repliku poštovani zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega ostojić, drago mi je na vašoj hrabrosti što ste imali toliko hrabrosti ovo izreći što ste rekli i što ste ocijenili ovaj zakon sjajnim. Sjajan zakon bez ikakvog rezultata. Sjajan zakon, već prije dvije godine, …/Govornik se ne razumije./… godinu dana u primjeni a toliko uočeno problema da nema niti jedne investicije po tom zakonu. I sada kažete uz obećanje uz časnu riječ biti će kada ovo izmijeni, jer je ovo i sjajna izmjena. Misli da za ovakve konstatacije treba stvarno imati hrabrosti. Kada ste govorili o deregulaciji i privatizaciji nije sporno da ste čitali neke knjige, časopise, to se vidi ali se, čini mi se bavili iskustvom zemalja koje nisu ušle u krizu i koje su bili ušli i promijenili politiku pa izišli iz krize. Malo proanalizirajte a vidim da se volite baviti ekonomijom slučaj Rusije i kada je izašla iz krize i na koji način je izišla iz krize i zašto Poljska nije ušla u krizu i zašto Kina nije ulazila u krizu. Poljska nije privatizirala, liberalizirala i deregulirala sve, nije. Upravo suprotno je radila. Ona nije dopustila pumpanje balona i nije dopustila valutnu klauzulu. Zato nije ušla u krizu gospodine Ostojiću. Nije dopustila deregulaciju nego naprotiv zabranila je valutnu klauzulu. Ciljanu inflaciju napravila do 2,5%. A Rusija kada je počela to, onda je došao jedan sjajan premijer i rekao je dosta, neće više nama nitko politiku voditi izvana, voditi ćemo je mi. Nakon toga 8% rasta, nakon što su imali 10-ak posto pada. Promijenili su ekonomsku politiku. Naravno da u toj ulozi ima vrlo bitnu Središnja banka ali koja u Hrvatskoj nema nikakvu ulogu osim da evidentira događaj. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Marić mnoge stvari su lajicizirane moramo to shvatiti. Kolegica Jadranka Kosor, replika. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Mariću, slažem se s vama u konstataciji oko državnih tvrtki koje su kako ste rekli prepreka jednim dijelom investicijama, svakako vjerujem da ćete se složiti da to nije od danas. Međutim, i oko konstatacije o zakonima i agencijama, zaista imamo ih za izvoz, međutim kao što vidimo rezultata nažalost nema. I ja sam sigurna da bi mnogi od nas voljeli i da je ovaj zakon proizveo očekivani efekt i da je u godinu dana proizveo učinke sigurno da bismo to pohvalili. Ono što ste spomenuli također, što se meni čini možda čak i najspornijom odredbom u ovom prijedlogu izmjena zakona da se olakša investitorima koji nemaju zatvorenu financijsku konstrukciju. Postavlja se pitanje kako onda doći do željenoga cilja, a to je realizirana, u potpunosti realizirana investicija jer samo takva investicija naravno može dovesti do otvaranja radnih mjesta, odnosno može dovesti do koraka naprijed. A s druge strana čini mi se da olakšavanje onima koji evidentno na početku puta nemaju zatvorenu financijsku konstrukciju može otvoriti vrata malverzacijama. Dakle to su problemi o kojima treba javno govoriti. A što se tiče DORH-a i pretjeranog uključivanja DORH-a o kojem ste i vi govorili, ali i mnogi drugi, činjenica da pretjerano uvijek uključivanje DORH-a znači s druge strane i pretjerano skidanje odgovornosti. To jest jedan od problema. Činjenica jest da se mnogi ljudi danas koji časno i čestito rade svoj posao boje potpisivati i boje donositi odluke. To je činjenica. Međutim, ako je odluka utemeljena na zakonima i ako je utemeljena na Ustavu onda ne treba imati nikakvoga straha i ljudi kojima je to dužnost i obveza moraju donositi odluke i na kraju potpisivati odluke.

zakon prilagođuje i diskriminira u odnosu na druge, a nema zatvorenu financijsku konstrukciju jer ovaj zakon diskriminira u odnosu na manje investitore. I sad zamislite, onaj tko nema zatvorenu financijsku konstrukciju, ali je strateški investitor po ovom zakonu, a netko tko ima investiciju od 100 milijuna kuna i ima zatvorenu financijsku konstrukciju, ali nije strateški investitor po ovom zakonu, onda se na njega ne primjenjuje, na ovoga primjenjuje. Neka mi netko iz ministarstva dokaže da u bilo kojoj zemlji Europske unije postoji zakon koji jamči ovakve privilegije investitoru za koji nije osigurao financijsku konstrukciju, ja ću dignut ruku za taj zakon. Ali toga nema nigdje toga nema nigdje i nitko se ne usudi tako nešto napraviti nego vi, da netko tko nema novce da dovede investicije da naši izvođači i podizvođači rade, da obave posao i onda ostanu nenaplaćenih potraživanja. To će se dogoditi i to je smišljeno namjerno. Jer najlakše je strateški investitor pod tom izlikom sve angažirati, dignuti operativu na noge, svi zadovoljni i veliki poslovi zaradit će, ali kad dođe naplata malo smo u problemima, ne možemo vam platiti jer mi nismo u startu imali zatvorenu financijsku konstrukciju ali posao nabavljen. Tko će ostati u problemima? Domaći izvođači, jadni kooperanti kao i uvijek što su i uvijek kratkih rukava ostajali. A kad ste govorili o državnim tvrtkama, ne želim generalizirati niti ikada generaliziram, ali ima takvih ispada u državnim tvrtkama i u tvrtkama lokalnih samouprava koje treba eliminirati. Nisam nikad podvlačio i povlačio crtu između Vlada i Vlada. Ekonomska politika, ekonomska politika države, ali čini mi se bez obzira čija Vlada bila da se ona ne mijenja, a dok se ne promijeni Hrvatskoj neće biti bolje. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani kolega. I peta, zadnja replika na vaše izlaganje, poštovani zastupnik Dujomir Marasović. pisati ajmo tako reći DORH-u ili da nije potrebna uloga DORH-a, znate što ste rekli i ostali sudionici se oko toga na neki način lome. Smatram da je ovo u ovoj fazi potrebno, smatram da je potrebno da DORH ima ulogu da bi se ljudi zaštitili jer nažalost ukupni odnosi u društvu bazirani na farizejstvu, licemjerju, laži, demagogiji, doveli su do toga da su menadžeri postali progonjene zvijeri. Unaprijed si lopov ako si išta počeo raditi. Ne bi on radio da nema koristi od toga, to je osnovna jedna patka. Mediji su te unaprijed razapeli, unaprijed su te proglasili lopov. Čim se vidi da se nešto radi gotovo je, tu je lopovluk, … lopovluk je. I po prijavi anonimnoj policiji dolazi policija, dolazi DORH. Ja sam konkretno u Splitu radio rodilište, investitor Vlada, nemam pravo potpisat ni lipu, samo sam u jurišu osvojio da Vlada donese odluku da se gradi rodilište. Prijavio me Kerum USKOK-u, USKOK dolazi mene hapsiti, šta, di, kako. Što sam sve prošao u tom procesu neću vam ni pričat. Dakle nažalost doveli smo stvari do apsurda, država i menadžment je blokiran. Kako ćemo ga odblokirat u ovom momentu? U okviru ove replike ne mogu sve izreći što bi trebao izreći, ali je blokiran, ljudi su ugroženi, uistinu su ugroženi. Pa tko će ići sad u Remetinec u DORH, dok te ispita godinu dana i šta ja znam tamo, a ni kriv ni dužan, svak ima svoju obitelj. **Leko, Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Marasović, apsolutno vas razumijem zašto ovo govorite i možda bih se i složio da ne treba zakon i investicijsku aktivnost promatrati dugoročno. Ovo što vi govorite opravdava jer je takva situacija da ispada da stvarno treba. Pa svaki dan anonimke zatrpavaju tajne službe predsjednika države, predsjednika Vlade, ne zna se kakvim sve pritiscima. Ali mišljenje DORH-a za svaku pojedinu situaciju će zatrpati DORH i neće moći funkcionirati. Oni ionako imaju, zatrpani su poslom, a u njihovoj ulozi i funkciji nije predviđeno da im je ovo posao, a i mišljenja koja daju su dvosmislena. To vam nije jamstvo da vi nećete, ako i postupite sukladno kako ste vi protumačili mišljenje DORH-a da nećete jednog dana i odgovarati. Vi kad tražite, što je još opasnije, tražite mišljenje Ministarstva financija kako nešto, hoće li bit porezno tretirani ovako ili onako, neće vam dati mišljenje, ali ako i dadne mišljenje onda kaže da njihovo mišljenje ne obvezuje. Ja sam imao takav slučaj u svojoj praksi gdje sam vodio državnu tvrtku, gdje sam molio 50 puta da se napiše je li nešto proizvodnja ili nije. Kad su rekli konačno je došla je inspekcija i kaže naše mišljenje ne vrijedi. Pa ne možemo tako funkcionirati! Kolega Linić se toga sjeća tog slučaja. Tako se ne funkcionira. Ne možemo. A kad ste govorili o menadžmentu kriza je i menadžmenta da je drukčija struktura menadžera, onda ne bi bilo toliko potrebe za traženjem mišljenja. Ali kad stavite neiskusne koji nemaju ni dovoljno znanja, a ni iskustva onda su u strahu od svega. Čovjek koji zna i koji je pošten i koji zna čitati zakone čega se ima bojati, a ne može spriječiti anonimne prijave nikako. Ali ono što u Hrvatskoj najviše si je zanemareno to je makroekonomski menadžment. Čak takvog ni kolegija nema, niti o njem itko priča, niti itko zna što je makroekonomski menadžment, a najviše je ugrožen u Hrvatskoj. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Idemo u daljnju raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub liste nezavisnih zastupnika Grubišić – Kajin i poštovani zastupnik Damir Kajin. Poštovani predsjedniče, gospodo zastupnici. Da, kad gledamo ekonomske trendove o kojima su svi do sada govorili gotovo do jednog ili gotovo svi su negativni. I zadnja šansa kako ja to vidim ne moram biti u pravu je ovaj Zakon o dohotku koji bi mogao možda povećati potrošnju. I drugo, Zakon o PDV-u za male gospodarstvenike koji bi trebali plaćati porez po naplaćenoj, a ne po fakturiranoj cijeni. će radnicima vjerojatno kroz nove prireze biti uzeto ono što će dobiti, pa u konačnici možda ćemo imati i veću štetu od one koristi koja se mogla ispravno, o kojoj se razmišljalo. Drugo, svi si mi postavljamo ovdje pitanje koje su to strateške investicije. Mi možemo govoriti o ovome normalno što poznaje zakon, investicije preko 10 milijuna eura itd. U ovom zakonu sigurno ima zanimljivih elemenata, ali još zanimljivije je to što u Hrvatskoj zapravo nema relevantnih investicija. Ili još bolje, mi nismo u stanju niti potaknuti te investicije, niti privući relevantan kapital, niti smo u stanju stvoriti klimu za investicije. Prošlo je tri godine ove vlasti i od nas možemo konstatirati lošiji su Litva, odnosno Grčka. Prosječni raspoloživi prihod kućanstva u nas je daleko iznad europskog prosjeka i on je pao sa 972 eura koliko smo imali 2007. na 850 eura u 2012. a u 28 europskih zemalja, jasno da se mi ne možemo uspoređivati sa Austrijom, Italijom, ne znam Njemačkom, prosječni prihod kućanstva ali govorim u svim zemljama zajedno je 2161 euro. Jednom riječju mi smo kada govorimo o ovom barometru hrvatskog socijalnog društva, znači na kvaliteti života od prije 2006. ili 2007. godine. Mi se sada nadamo da će nam Europa povući. Ja sam i jučer govorio, neće gospodo. Mi smo do sad uplatili 5,4 milijardi kuna. Danas baš čitam naslovnice u jednim novinama, a povukli smo 3,7 milijardi kuna. Jednom riječju u minusu smo 1,7 milijardi kuna. Ne mogu gotovo niti vjerovati. I sada se nadamo svi u spas ovog Junkerovog fonda, gdje je RH replicirala za 68 projekta ukupno vrijednih 19,2 milijarde eura. Jedna Njemačka, velika Njemačka koliko 50 puta veća od nas cirka je aplicirala za 89 milijardi eura, Italija za 82 milijarde eura. I upravo danas su objavljeni između ostalog i podaci o kojim se to projektima radi. Pa znači tu je i recimo ovako da počnem nešto nadzirati autocesta Križišće – Žuta Lokva, autocesta Beli Manastir – Osijek, cestovna poveznica južne Dalmacije ne znam vjerojatno Pelješki most, državna cesta oko Rijeke, most Gradiška itd. itd. I ono što ne mogu vjerovati ovdje je i zamjenik ministra iz Istre. Postavljam si pitanje pa gdje je tu Istra. Pa osim Plomina jednostavno mi smo kao jedan rezervat, nigdje nas ovdje nema. Mi se eventualno možemo uključiti u neke regionalne lokalne kanalizacijske projekte gdje je dat jedan gdje je dat jedan suma sumarum iznos od 3 milijarde eura ili u tu neke fondove rizičnog kapitala za ulaganje u mala, srednja poduzeća. Možemo se ne znam program e-škole tu javiti i jasno tu stoji ova nesretna termoelektrana Plomin C. I to je sve. Nema luke Bršice, nema luke Pula, nema željeznice u Istri od Buzeta dole do Pule ili Lupoglav – Štalija, nema tunela Učke, željezničkog jasno spoja na Sloveniju itd. Jučer smo imali sastanak hrvatskih gospodarstvenika i oni isto između ostalog pod navodnicima koliko oni mogu zahtijevati ultimativno to je druga priča kažu u reforme kao da je prva godina mandata jasno. Da li će se to dogoditi, neće se to naprosto dogoditi. Međutim i ovakvo stanje kakvo je kod velikih gospodarstvenika sve je to ništa spram ovih malih investitora. I tvrdim da su oni a priori u najgoroj poziciji u ovom trenutku u RH. Možda su oni i u goroj poziciji od samih radnika koji koji rade kod njih. Ja se isto tako slažem da nema malih ako nemamo velike poslovne subjekte, ali gdje je problem. Država nam je skupa, od krize na ovamo u nadgradnji, znači od 2007. zaposleno je dodatno 22000 ljude. Od tog broja 7000 u lokalnoj samoupravi, ovo drugo u komunalnim poduzećima, državi, školama, nije sad problem, bolnicama itd. U županiji Istarskoj npr. prosječna plaća je 8100 kuna, u realnom sektoru 5500 kuna. Ma nemam ništa, neka bude prosječna i 10 000 kuna ali da je tamo manji broj zaposlenih jer sam siguran da svaki drugi nema što raditi. Što je ovdje, između ostalog, zanimljivo na strani 3.? Ovdje ste svi manje-više spomenuli taj problem ili to apostrofiranje DORH-a. Da, i tu se stvarno postavlja pitanje da li uz sve ovo u ovaj zakon uključiti DORH? Ili bi DORH trebao kontrolirati, nadzirati a ne u svemu učestvovati, da ne kažem unaprijed nekoga amnestirati? Mišljenje DORH-a je po jednima nepotrebno, po drugima je naprosto nužno. Ja mislim da nije njihovo, kao što su govorili moji prethodnici, i gospodin Marić i Linić, da nije njihovo da se upliću u svaki poslovni proces. Neka nadziru, a ne da sve pod navodnicima unaprijed "amnestiraju". Iako se slažem i sa tim problemom o kojem je govorio gospodin Marasović ali i sa gospodinom Marićem koji kaže dobio sam pozitivno mišljenje i na kraju sam imao tako reći procese koji su vodili gotovo do procesuiranja. Ja s druge strane npr. znam za slučaj EVA-e kada su bez obzira što je bio na snazi recimo Zakon o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta ovi u DORH-u dali suglasnost na te transakcije. Zakon je bio na snazi godinu dana o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta, oni godinu ili dvije godine nakon toga daju suglasnost pojedincima koji su za kunu kupovali hektare i hektare, a potom npr. a potom npr. na te hektare što su platili 100 ili 120 tisuća kuna stavili i upisali hipoteke od 350 tisuća eura. I što sad? Da, ja se slažem za slažem za one koji su rekli ili kažu da i za DORH treba DORH. Nitko ovdje ne misli da su tamo u DORH-u samo sveci, nitko ne misli da su u hrvatskim sudovima ili da tamo rade suci i da su svi blaženi kao što isto tako nitko ne misli niti tvrdi da su u politici svi nedužni. Ali lijepo, neka se temeljem novog Zakona o dohotku za početak ispita imovina svakog od onih koji su u politici, koji su u DORH-u, koji su u policiji, koji su u sudstvu, koji su nota bene u gospodarstvu. Ili propišimo temeljem naše 20-godišnje ili ne znam kolike amnezije jednu totalnu amnestiju i recimo od sutra pošteno tko je jamio jamio koga uhvatimo onda ćemo prekosutra naprosto "skidati" pod navodnicima za glavu. Ali ja se sa tim načelom ne bih nikada niti ću se složiti. Jednostavno za to se ne zalažem, zalažem se za ono drugo neka se vrši pravda pa pod navodnicima neka svijet "propadne" ali prema svima isto. Slažem se i sa onom primjedbom koju je gospođa Ožbolt spomenula ovdje u članu 2. ako se ne varam, znači potencijalni strateški projekt u smislu ovog zakona je projekt koji se može realizirati na nekretnine nad kojima RH ima većinski suvlasnički udio itd., prema stanju u zemljišnim knjigama, da mi imamo problem pod navodnicima "nesrazmjer" odnosno unesenih podataka u zemljišne knjige i katastra i da to vodi doslovce do jedne katastrofe. Temeljno pitanje je isto tako naknada kako isto odrediti? Ok, reći će sudski vještaci. Cijena, naturalna restitucija obeštećenja. Jasno da investicije ne smiju čekati ali da li onda kada u mojoj nekretnini je npr. država sa jednom četvrtinom, jednom petinom, jednom trećinom ja mogu pod navodnicima "izvlastiti" državu po istim kriterijima po kojima će država "izvlastiti" pod navodnicima ili uzeti zemlju meni? uvijek država ona koja tlači i koja jasno kvači. Između interesa države, pardon, investitora i mog prava na vlasništvo ovo drugo ja mislim da mora biti svetinja, jasno do određene mjere ali kako za državu tako i za ovog malog vlasnika. Ja bih npr. isto volio znati npr. da li se ijedna strateška investicija na primjer realizirala u Istri, u zadnjih 3, 4 godine da ja znam nije. Ajde dobro, Lukšić je preuzeo sad pred nekoliko mjeseci Istraturist ali sam siguran preuzeo je gotovo, ništa neće izgraditi niti će se tamo raditi. Končar je ušao u Barbarigu, Dragoneru, Katarinu, Monumente opet ništa se nije tamo realiziralo. I tko to kontrolira? Da se barem ovi projekti pod navodnicima "od strateškog državnog interesa" realiziraju. Odgovornost se s jednih prebacuje na druge, ništa se ne radi, nikog se ne zapošljava, ništa se ne stvara. Tko to koči? Između ostalog ja kažem i ovaj reket. 200 tisuća kuna platio je jedan Jupiter fond, od jednog lista se traži 500 tisuća od Marije Kapetanke koja je htjela zemlju prodati bratu izraelskog predsjednika Shimona Peresa 600 tisuća eura itd., itd. Ovaj zakon pogotovo u ovoj izbornoj godini neće donijeti svjetlo na ovom kraju tunela, ali što ja znam, u ovoj mrtvoj godini za investicije da parafraziram gospodina Linića on je rekao taj termin mrtvoj godini za investicije možda je ovaj zakon dobar i vrijeme je da ga se usvoji. Ali u ovakvu Hrvatsku se niti ne isplati ulagati. Jučer sam bio u Lesnini, nije bitno, prazna. Svaki centar prazan. Ljudi nemaju novaca. Tek kad se digne standard, strani, domaći investitori doći će ovdje i početi će nešto raditi. I to je naprosto bit. Tko će ulagati kad je sve pod navodnicima "kaput"? U koliko hotela se uložilo u 24, 25 godina u Istri? Možda u 3, 4 nova. Drugdje u Hrvatskoj tako ili gore. U tvornice? U koje tvornice? U jedan Rockwool, u Plomin B ako se ne varam '96., '97. 300 milijuna eura i to je otprilike to. Najozbiljniji investitori bili su u pranju novaca HYPO banka, Zagorec protiv kojega sada idu određeni procesi, ali i neke ekipe iz Istre. Ne vidim naprosto puno dobra kad je riječ o ovoj godini. Mi se svi uzdamo u tu državnu potrošnju, odnosno investicije ali vidimo da HEP nije uložio ništa, autoceste ništa, ceste nešto, vodoopskrba isto ide svaka čast barem što se nje tiče, EU se financira našim novce, a ne mi njihovim. Rekoh dali smo 5,7 povukli 3,7 milijardi kuna. Lokalna samouprava plus komunalna služba služba ništa. Imamo u Istri za fešte 30, 40, neko kaže 50 milijuna kuna, za fešte se izdvaja u godinu dana, a na mjesto u domu umirovljenika čeka se 3, 4, 5 ili ne znam koliko godina. Stranih investicija nema, mali gospodarstvenici su na veliki preuzimaju u pravilu postojeće sustave ne znam Istra turist, Agrokor je preuzeo Mercator svaka čast, Croatia osiguranje je preuzela TDR ili Adris svejedno, to je dobro ajde barem da se nešto spasi. Ali isto tako treba priznati kriza je i u nekim nama susjednim zemljama, u jednoj Italiji, Sloveniji. Austrija, Njemačka su van toga, ali mi smo mali, mi smo naprosto njima nezanimljivi. Mi s druge strane ništa nećemo, država, lokalna samouprava u ovom trenutku su prestrašeni, ustroj je presložen, rascjepkan, ispolitiziran i mislim da će i gospodarska aktivnost u godini pred nama prije biti manja nego veća, a bez toga sigurno neće biti ni rast. Ali možda ajde u ovoj mrtvoj investicijskoj godini, izbornoj godini možda je dobro da idu izmjene ovoga zakona pa da vidimo kada ćemo naredni puta ili tko će naredni puta ponovno sudjelovati u izmjenama postojećeg. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani kolega Kajin jednostavno nisam mogla odoljeti a da vam se ne javi na ovu vašu tezu vezano za držano odvjetništvo. Vi ste povukli neke paralele vezano za ono što smo prije razgovarali ovdje da je možda nepotrebna uloga državnog odvjetništva regulirati u ovome zakonu. Ja se s tim slažem. Međutim, ne možete reći da bi državno odvjetništvo trebalo nadzirati ove projekte jer ako državno odvjetništvo počne nadzirati nešto onda to ide u jednom sasvim drugom smjeru. Ja vjerujem da ste se vi krivo izrazili kad je riječ o ovom slučaju, ali državno odvjetništvo prema ovim investicijama ali kada je riječ samo o onome što je u nadležnosti Zakona o državnom odvjetništvu, može davati mišljenja na pribavljanje ili raspolaganje nekretninama RH, koje su u vlasništvu RH. Na privatne investicije mislim da državno odvjetništvo ne bi tu trebalo davati nikakva mišljenja i mislim da bi potpuno pogrešno intervenirati i tražiti od državnog odvjetništva da daje bilo kakva mišljenja kada je riječ o privatnim investicijama. Odgovornost državnih tijela, odgovornost lokalne uprave mora biti takva da mogu imati hrabrosti potpisati ugovore sami bez prethodnog traženje prethodnog mišljenja državnog odvjetništva. Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Kajin, govorili ste o poljoprivrednom zemljištu sigurno da je poljoprivredno zemljište neizmjerno važno u strateškoj grani kao što se spominje poljoprivreda, tu nema govora. I znamo da je poljoprivredno zemljište po onom starom zakonu da je kad su se puno toga na lokalne samouprave se dosta tih primjedbi stavljalo, da su značajne površine stavljenu u funkciju. U međuvremenu znamo da je došla ona uredba ministra poljoprivrede o zabrani raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Naravno da je to usporilo cijeli proces i sada je donesen ovaj novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ali što se dogodilo? Više nego skromni učinci, tu je problem. A još ono što je opasnije, ovo što se sad potvrđuje u Općini Lipovljani, mislim da smo imali sad najsvježiji primjer, najsvježiji primjer ni jedan OPG nije dobio u tome dijelu mogućnost, ni jedan OPG. Znači potvrdila se ona naša teza da oni najveći, najmoćniji kad krenu u bodovanje se ne razumije./… ove slabije i ni jedan OPG, to nije doprinos dobrom razvoju poljoprivrede, to nije doprinos strateškoj grani poljoprivrede i bojim se da to sigurno neće ovako loše i tako loše stanje u poljoprivredi popraviti i unaprijediti. Hvala lijepo. Damir Kajin, odgovor na repliku. jasno govorim o tome da seljaku treba zemlju dati u zakup, omogućiti mu prodaju ne znam ispod štale ili nekih nekretnina, ali treba maknuti seljaka od špekulanta. Ono što se dešava u nekim krajevima gdje pojedinci za 1 kunu dolaze u posjed desetina hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Poslije to zemljište prenamjenjuju, detaljnim planovima urbaniziraju, pa ono što su kupili za jednu do dvije kune preprodaju za 100, 200 ili 300 eura, špekulacija je, u tome država ne smije sudjelovati, DORH treba postupati, a kamoli da ovakva ponašanja amnestira. Dujomir Marasović, replika. i probleme koji će se iskazati tijekom tog procese. Menadžment radi u najmanje 10% sive zone i mora donesti odluke. ja poštujem svakog Ja poštujem svakog od vas koji kaže treba za menadžment imati hrabrosti. Ma fućka se kome za hrabrost ako sutra završite u zatvoru. Ne može država raditi na bazi hrabrosti nečije jer hrabrost može biti ludost. Pa nema hrabrosti ovdje većina nas reći što misli i većina šuti, a kamoli da će donijeti odluku da nešto potpiše zbog koje sutra ide u zatvor. A DORH nam se smije što mu šaljemo je li ovo zakonito ili ne, država je blokirana jednim dijelom zbog toga i trebamo naći načina kako to odblokirati, ali nije država blokirana samo zbog toga, opravdano zaustavljene su krim investicije, dijelom je zaustavljena, dobrim dijelom siva ekonomija, menadžment je zaustavljen jer su svi proglašeni lopovi, kao i mi političari, možemo se mi braniti, svi smo mi lopovi, lažovi, itd. Ali nije to za DORH, ali onaj kad nešto potpiše ide na DORH. Zaustavljene su privatne investicije od domaćeg kapitala kojeg ima 130 milijardi, a ovo danas što je tema, velike investicije zaustavljene su politikom Vlade. Dok se ne promijeni ukupna politika Vlade neće doći veliki projekti, ovo su samo male kozmetičke promjene koje ja mogu podržati, ali one nisu bile razlog zašto … taj veliki projekt, nego ukupna politika Vlade koju treba potpuno promijeniti da bi došli veliki projekti i sve ostalo. **Zgrebec, Dragica Ja sam otišao čak i korak dalje pa sam isto rekao, iako mi svake godine ovdje dobivamo izvješća glavnog državnog odvjetništva, da i sam DORH na neki način valja kontrolirati. Isto tako sam rekao da nitko ne misli da su ljudi koji rade u DORH-u svi jedan do drugoga sveci, kao što isto tako nisu svi blaženi u sudovima, kao što svi koji su u politici ili gospodarstvu nisu nedužni. Mislim da u ovaj zakon ne treba uključivati DORH, da nešto kontrolira, da nešto nadzire, da daje neka mišljenja, ako s druge strane ni njih samo to mišljenje ne obvezuje. Dapače, ponekad ta njihova mišljenja nekoga samo ili neke radnje amnestiraju, ali se slažem isto da živimo u čudno vrijeme i da malo tko danas ima uopće hrabrosti investirati u RH, bojeći se, ne samo za povrat kapitala ili za oplodnju tog kapitala, nego još više se danas ljudi boje za osobnu slobodu i mi doista moramo promijeniti tu klimu, mi moramo ljudima poslati poruku, radite, radnicima isplaćujte plaće, plaćajte poreze i Bože moj, pa i bogatite se, zašto ne, ali u ovim okolnostima, u ovoj klimi društvenoj, predizbornoj odnosa unutar političkog života, bojim se da će itko investirati u RH, a kamoli da će na ove prostore doći netko sa strane.

svi svjedoci, nema ni s od strateških investicija, nema ni onih osnovnih investicija koje bi na neki način garantiralo ili barem stagnaciju BDP-a, a kontinuirani pad imamo 12 mjeseci. Što je bitno za bilo kakvu investiciju, a kamoli za stratešku investiciju? Bitna je pravna sigurnost i politička sigurnost. Ajde o političkoj sigurnosti možemo i razgovarati na ovaj ili onaj način, dosta ruku u Saboru većine pa to na neki način diktira i tu političku stabilnost, ali puno stvari indirektno utječe na investicije, a tu je najbitnija ona pravna sigurnost. Svaki investitor koji dođe investirati bilo gdje on računa s određenom dobiti i zato investira. Nitko ne investira zato da izgubi danas, sutra. E onda danas ima jedne poreze, sutra ima druge poreze, onda danas ima 15% doprinosa na zdravstvo, sutra ima 13%, pa onda ima porez na dividendu, pa onda ima retroaktivno porez na dividendu, a svaka investicija je kao srna u šumi, na svaki šum, ona ode. Pa ona nama ode u Srbiju, u Crnu Goru, ode u Srbiju, a isto tako kad gledamo proračun, jedan od najnetransparentnijih proračuna, gospodarski rast od 0,5%, a planiramo pad broja zaposlenih. To su sve stvari koje utječu na investiciju i javno izgovorena riječ. U jednom gradu u Hrvatskoj, da mu ne spominjem ime, kaže mafija vlada sudstvom. Koji će to normalan investitor doći investirati u taj grad? Ili vi u Istri govorite mafija, mafija, prozivate, pa … u miru svog …, vidite, skupite te podatke, dajte DORH-u. Vi javno isto govorite mafija, mafija, pa tko će to normalan doći investirati ako nemamo i odgovornost za javno izgovorenu riječ. Kada govorimo o Istri, sve te podatke DORH ima, druga je stvar da li nešto čini ili da li će učiniti. Vjerojatno da ni Istra neće ostati pošteđena nekih procesa koji su zapljusnuli zapljusnuli neke druge krajeve RH ili možda je stvarno netko povukao granicu zadnjih 7, 8 dana između Istre i Hrvatske pa možda zbog toga se ništa ne čini. Ja bih se čak isto usudio danas reći, za borbu protiv korupcije čak nije bitan i samim time budućnost RH, za neke socijalne promjene, moralne u društvu nije bitan ni predsjednik države, ni ovaj Sabor, ni Vlada, ni ovi kukavički mediji koliko DORH. Dapače, usuđujem se reći da DORH postaje zadnja linija obrane na ovim hrvatskim prostorima. Kad ste govorili o gospodarstvu, tu se manje-više slažemo, od one prve recesijske godine 2008. mi se nismo pomaknuli, nažalost tapkamo na mjestu. Međutim, ja se ne slažem kada vi govorite o političkoj stabilnosti. Kod političke stabilnosti je nešto drugo puno bitnije od većina ruku u ovome Parlamentu, a to je da nema prevrata nedemokratskim sustavima ili sredstvima na prostoru RH i utoliko mi možemo reći da je pravni ustroj RH stabilan i da ga sigurno van van institucionalno nitko neće niti može zlorabiti. Da, za poticanje krize ili za ovaj momenat u kojem smo se mi danas našli, pa nije samo država odgovorna ili lokalna samouprava, a odgovorni smo mi možda i sami vis a vis našeg mentaliteta jer mi naprosto ništa nećemo. Da, pojedinci su danas pogotovo iz domene javne vlasti prestrašeni, ustroj nam je presložen. Pojedinci se naprosto boje da će na naplatu doći neka rabota iz nekih ranijih godina, iako ja mislim dok se ne počisti … /Govornici govore u isto kolega Dragutin Lesar. Poštovane kolegice i kolege. Povodom ovog prijedloga zakona razvila se i rasprava zašto Hrvatska nema investicija. Čitajući prijedlog zakona zaključio sam da je jedini problem u proceduri koja dovodi da neki projekat bude proglašeni strateški investicijskim projektom. Da li je tome tako, vidjet ćemo do kraja ove rasprave. A ja ću podsjetiti na raspravu kolege Marića koji je investicijsko raspoloženje što sa klima uređajima nema doista nikakve veze, ovisi i o makroekonomskom okruženju i stanje u nekoj državi. Možda na činjenicu da nemamo dovoljno investicija utječe i trošak investiranja u Hrvatskoj, kolika je cijena investiranja. Možda utječe i situacija deflacije i zanimljivo kada je on spomenuo ciljanu deprecijaciju nacionalne valute, nitko se kolegu Marića nije usudio nazvati demagogom i populistom, a desetak puta u ovom Saboru pokušali smo vladajuću većinu upozoriti da bi suradnje s monetarnom vlašću i ozbiljne promjene monetarne politike izlazak iz gospodarske krize biti će gotovo nemoguće postići. Ali o tome ni rasprave, ni naznake, niti pak imam takav osjećaj u hrvatskim medijima se o tome smije pisati i govoriti. Ja bih izdvojio na kraju stabilnost odnosno stranost poreznog sustava, koliko jedan porezni model traje. I svaka vlast koja će shvatiti koliko je trajnost poreznog sustava značajna za investitore na početku mandata utvrdit će svoj porezni sustav i reći 4 godine nećemo mijenjati u njemu ništa. Ovaj zakon nijednu od ovih kategorija, čimbenika investicijskog okruženja ne definira. Ja bih rekao da i na ovom primjeru slobodno mogu zaključiti kako Hrvatska plaća strahovito visoku cijenu nespremnog ulaska u EU. To se pokazuje i kod sposobnosti korištenja EU fondova, to se pokazuje i kod investicija, to se pokazuje gubitkom radnih mjesta samo u prvoj godini članstva koja se mjeri nažalost sa 60 tisuća izgubljenih radnih mjesta, to se mjeri sa padom kupovne moći, blokiranim građanima i poduzetnicima i to je samo posljedica ili dokaz toga da u EU nismo u gospodarskom i ekonomskom smislu ušli spremni. Kada je u srpnju prošle godine prijedlog zakona bio na Vladi za drugo čitanje, premijer je ovaj zakon nazvao revolucionarnim. Nakon godinu dana Vlada ga popravlja ja bih rekao da Vlada popravlja revoluciju, a to me strašno podsjeća na ono revolucija koja teče. Jer ako je nešto revolucionarno bilo pripremljeno u srpnju 2013., a sada ga već moramo popravljati tu revoluciju, onda je očito ona ili krenula krivim tokom ili krivo teče. Ali ono što me jako smeta, 18.kolovoza ove godine na upit novinara zašto ovaj zakon ne daje više rezultata, potpredsjednik Vlade Grčić je rekao da su u Vladi uočili određene nedostatke tog zakona i dodao, sada citiram: "Ne možete to promijeniti ako Sabor dva mjeseca ne zasjeda. Ne možete, nema šanse, dakle moramo čekati da Sabor profunkcionira i imat ćemo sve spremno, zapravo imamo već sada". Dakle, 18.kolovoza ove godine potpredsjednik Grčić je rekao da imaju spremne izmjene zakona, a da ga ne mogu promijeniti jer Sabor ne zasjeda. Pogledajte datum na prijedlogu zakona kada je Vlada prijedlog zakona uputila u proceduru 26.studenog. Pa šta su od 18.kolovoza do 26.studenog radili? Tako dugo je putovao prijedlog zakona iz Vlade u Sabor? Sabor je bio spreman za raspravljati taj zakon u rujnu, sada smo u prosincu mjesecu, dakle u kolovozu potpredsjednik Grčić veli da je Vlada vezanih ruku jer Sabor na zasjeda i ne mogu promijeniti zakon. Meni je žao što potpredsjednika Grčića nema, ali dajte tom čovjeku recite neka daje ozbiljnije izjave i neka probleme koji su sami izazvali ne pripisuje Saboru. Na dosta teški način dolazi se do podataka efekta godinu dana zakona. U obrazloženju ocjene stanja ovog zakona ništa. Nešto malo je danas ovdje bilo rečeno, a temeljem zahtjeva koje samo podnio resornom ministarstvu, tri projekta koja su uvrštena u status po ovom zakonu je Plomin C, 6,3 milijarde, Regionalni centar zbrinjavanja otpada Piškornica 760 milijuna i Kontejnerski terminal zagrebačko pristanište 1,6 milijardi. U postupku na listu su uvršteni projekti LNG 3,5 milijarde i rekonstrukcija piste Mali Lošinj 258 milijuna, to je 12 milijardi i 400 milijuna ukupno 8 projekta spremno je na upućivanje na povjerenstvo. Koliko dugo čekaju da se upute na povjerenstvo u službenom odgovoru nažalost nije pisalo, kako dugo su već spremni a 19 u fazi administrativne provjere. To je ukupno 32. Dakle u godinu i nešto dana 32 projekta su bila obrađivana, od toga 3 završena. Što znamo o ovih 8+19? Ništa. Dopunsko sam tražio informaciju o tim projektima i dobio sam odgovor sve je tajno. Tajno je. Ja kao saborski zastupnik o tome ne smijem znati apsolutno ništa. Ali moramo podržati izmjene zakona jer je procedura kriva zato što Vlada nije bila brža. Tajni projekti i moram glasati za izmjenu zakona i onda će ti tajni projekti o kojima nikakve informacije ne možemo dobiti biti provedeni. Sjećate se Dine na otoku Krku, sjećate se agonije te tvrtke i nekog investitora strateškog iz Turske, …/Govornik se ne razumije./… se ne razumije./… i gdje je 5 milijuna eura? Da li je ikad itko iz Vlade odgovorio na to pitanje? Kako je taj projekat završio i da li je Hrvatska na nuli ili na -5 milijuna eura. Evo pozivam javno sve koji znate dajte odgovor na to pitanje. Imamo li još jedan problem da u Hrvatskoj dobrodošli su investitori prvenstveno sa područja Europske unije. malo teže prolaze. Ima li zainteresiranih investitora u Hrvatskoj iz Irana npr.? Ima li investitora iz Katara, Kine, Kazahstana? Ima. A koga moramo prvo pitati ili čiji blagoslov prvo moramo dobiti kada bi ti investitori ulazili u Hrvatsku? Čiji je to blagoslov potreban? Europske unije? Nekoga, neke sive eminencije, nekih naših strateških partnera koji izuzetno velikim diplomatskim pritiscima Hrvatskoj Hrvatskoj ne dozvoljavaju da primaju investitore ako postoje neki drugi interesi, to je isto istina. I prije 2, 3 tjedna diplomati jedne strane države su dolazili u Sabor na razgovore kada su čuli o mogućnosti ulaska ozbiljnih investitora iz Irana u Hrvatsku. I strašno ih je interesiralo što je na tim razgovorima bilo rečeno. To je naša žalosna činjenica. U postojećem zakonu čak ni stjecanje prava vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem, šumama, šumskim zemljištem i javnim cestama i pomorskom dobru nije bilo dovoljno za ozbiljne investitore, čak ni prava stjecanja vlasništva nad imovinom koju je Ustav definirao na način da se otuđenje ne može vršiti. Čak ni pravo izvlaštenja privatnog vlasništva nad zemljištem koje zakon u sebi ima nije bilo dovoljno za pokretanje većih investicija. I sada dolaze dva nova članka a smatram da su samo ta dva razloga prisutna za promjenu zakona. Prvi je Republika Hrvatska ima većinu suvlasničkih dijelova prema zemljišnim knjigama. Ne da je upisana vlasnik nego većinsko suvlasništvo. Ova izmjena se radi zbog Hrvatskih autocesta i mogućnosti davanja u monetizaciju jer su tek sada shvatili da Hrvatske autoceste u cijelosti nisu upisane u vlasništvo Republike Hrvatske u zemljišnim knjigama, neke dionice uopće i da se ova odredba u zakon ne unosi monetizacija ne bi po zakonu bila moguća. To je prvi razlog izmjene zakona. I drugi je, da investitor u roku 60 dana nakon proglašenja projekta strateškim investicijskim projektom državi da mjenicu, zadužnicu, dokaz o osiguranim financijskim sredstvima u visini najmanje 10% ukupne vrijednosti projekta u što uključuje i bankarsku garanciju ili depozit na rok od 10 mjeseci. To je drugi razlog promjene ovog zakona gdje očito pod pritiskom i ucjenama nekih investitora Hrvatska mora popustiti da je bankarska garancija zadužnica, mjenica ili depozit samo 10% i samo na rok od 9 mjeseci dovoljno da dobije status strateškog investicijskog projekta. Sve ostale promjene koje su u zakonu su napisane naprosto zato da sakriju ova 2 razloga. Biti će još promjena ovoga zakona jer će sada slijediti pritisci na postupak izmjene prostornih planova, onda će uslijediti pritisak na zaštitu okoliša odnosno olabavljanje izrade studije utjecaja na okoliš što će se tada proglasiti u toj drugoj fazi dodatnim problemom zašto nemamo investicija pa i tu moramo popustiti. U prvoj fazi se je išlo na financijski dio a onda će ići na još liberalizaciju izmjena prostornih planova, zaštitu okoliša i studiju utjecaja na zaštitu okoliša. Takva iskustva nažalost imaju i druge zemlje koje su u financijskoj situaciji kao i Hrvatska. A da procedura nije razlogom izostanka, dokaz je sljedeći citat. Izgovorio je ministar Vrdoljak ovdje za ovom govornicom kada je zakon bio na drugom čitanju. Citat glasi: Procedura ima za zadaću utvrditi sve potrebne procese, nadležnosti tijela u čijem djelokrugu spadaju imenovanje odgovornih osoba koje će imati ulogu izvršitelja od strane nadležnih tijela, obveze koje je država, područna, regionalna ili lokalna tijela preuzimaju, obveze investitora te dinamiku njihovog izvršenja. Znači potpuno čista slika u kojim rokovima, koje odgovorne osobe, koja tijela državne uprave što trebaju činiti. S obzirom da od donošenja zakona do danas nijedno tijelo, nijedan pojedinac nije bio predmet propitivanja odgovornosti za nepoštivanje zakona i procedure, lako se da zaključiti da u proceduri očito nije bilo problema nego da zakon treba izmijeniti zbog monetizacije autocesta jer Hrvatska država nije uknjižena kao vlasnik u zemljišnim knjigama i olabaviti onaj dio zakona koji se govori u obavezi investitora da osigura financijska sredstva za provedbu tog projekta. To su jedini pravi razlozi izmjene ovog zakona.

o broju proglašenih strateških projekata, a njih je svega tri u 13 mjeseci kad je stupio ovaj zakon na snagu, dovoljno govore o značaju i važnosti toga zakona. Naime, nezamislivo je da taj zakon koji je bio bučno najavljivan, da je u svega godinu dana samo su tri projekta proglašena strateškim i to projekti koji su već u velikoj mjeri bili realizirani odnosno za koje je već bila i dokumentacija postignuta, prije svega kad govorimo o zagrebačkoj obali u Rijeci, kada govorimo o TE Plomin i kada govorimo i o drugim investicijama za koje su već date naznake da je za njih podnesen zahtjev da se prijave na listu strateških projekata. Ja ću ponoviti ono što već puno sam puta rekao, ovaj zakon po meni ima smisla na početku mandata jedne Vlade kada prije nego što se detektiraju eventualne prepreke, barijere koje sprečavaju investicije u Hrvatskoj. Ali mi smo u ovom zasjedanju Sabora donijeli niz zakona kojima smo mogli pojednostaviti procedure koje bi olakšale investiranje u Hrvatskoj, a ne ovakvim jednim zakonom poprijeko rješavati pojedine zakonske prepreke koje se nalaze u pojedinačnim zakonima pa onda na taj način njih i derogirati. Bilo bi bolje da je Vlada na kraju mandata rekla izmijenili smo niz zakona, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o pomorskom dobru, Zakon o zemljišnoj knjizi i druge zakone koji definiraju ulagačku klimu u Hrvatskoj, pa onda bi samim time bili otvoreni putevi za investiranje u Hrvatsku, a ne na ovaj način kad evo zakon kao što smo vidjeli nije polučio nikakav uspjeh. Kolega Bačić, upravo ste da i Plomin C i Piškornica i ovaj terminal zagrebačko pristanište su projekti koji bi inače išli bez obzira na ovaj zakon, možda nešto sporije ili teže. Dakle ne radi se o novim investicijskim projektima i zbog toga sam i spomenuo onaj problem kada tražimo informacije naprosto ne možemo dobiti. A zahtijevati potporu za neku izmjenu ili za neki zakon bez prvo ozbiljne analize učinaka postojećeg zakona, ali i podataka ili procjena investicija za ove izmjene koje se traže je dosta neodgovorno i onda sam sebi postavljam pitanje da li doista taj projekt, strateški, investicijski projekti jesu ozbiljno shvaćeni od same Vlade i predlagatelja ili se radilo naprosto o tome da već postojeći projekti samo dobiju ubrzanje, a ne novi projekti koji bi u Hrvatsku trebali ući. čekam odgovor na ono pitanje zašto Hrvatska prema potencijalnim investitorima koji nisu s područja Europske unije stalno radi pod ručnom i stalno pod ručnom i stalno idemo nekoga drugoga pitati za mišljenje, a sami ne odlučujemo.

izdala jednoj firmi. Ne znam vam odgovor na to vaše pitanje, ali mogu vama reći i svima nama ovdje u sabornici i u javnosti da je ta firma Dina na otoku Krku u katastrofalnom sigurnosnom stanju. U rezervoarima je pohranjeno preko 1100 tona opasnih kemikalija, a u kakvom je stanju govori i činjenica da se na otoku Krku u mjestima Omišlju i Njivicama distribuiraju i lijepe leci koji govore o planu postupanja u izvanrednoj situaciji s klorom. Znači došlo je do takve situacije da se već načelnica općine brine za stanovništvo i ukoliko se nešto pod hitno ne učini sa tim tim postrojenjima na otoku Krku, bojim se da može doći do katastrofalnih posljedica. Ovo je još jedna od mogućnosti projekta … pa možda čak i da se traži potpora investiciji s europskih fondova. Dakle na Krku načelnica općine dijeli letak stanovništvu kako postupiti ako DINA Petrokemija Omišalj i njihovi rezervoari propuste. Evo, štampati na 10 svjetskih jezika po milijun primjeraka pa kad počne turistička sezona da svaki turist dobije upute o ponašanju ako slučajno dođe do katastrofe u turističkom dijelu kao što je Krk, ali i ono crkvenički pojas, riječki i s druge strane prema Istri kako bi stranci na vrijeme, turisti bili informirani o opasnosti koja je u neposrednoj blizini. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Mile Horvat, replika. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se kolega Lesar. Vi ste me potakli na ovu repliku sa vašom konstatacijom da je očigledno da su dobro došli investitori uglavnom iz zemalja EU, a postavljate pitanje zašto samo oni, zašto ne i neki drugi. Ja konstatiram da je još gora situacija sa zemljama u okruženju, dakle da su najnepoželjniji investitori kod nas investitori iz zemalja u okruženju kojih ima. Dakle, nemojmo ih podcjenjivati. Činjenica jeste da recimo iz, najnepoželjniji su investitori iz nama susjedne Republike Srbije. Ali je isto tako činjenica kad ste govorili o zemlji da su mnoge hrvatske tvrtke kupile hiljade hektara zemlje po Vojvodini, a da istovremeno je to nepoželjna stvar kad se radi o obrnutom procesu. Dakle, nema slučaja da se nešto slično desilo u Hrvatskoj, odnosno da je investitor iz Srbije imao prilike da uloži svoj kapital ovdje. Naravno da je tu faktor i skupo ulaganje, skuplje nego u domicilnoj državi, odnosno u Srbiji. Ali naravno da je i faktor i nekakvo nepovoljno okruženje poslovno koje smo prema tim relacijama mi stvorili. Isto tako se slažem sa konstatacijom i gospodina Linića kao i sa vama da ovaj zakonski okvir neće riješiti ideju koju bi trebalo riješiti. Niz je faktora izvan ograničavajućih faktora, izvan ovoga zakona. Recimo nismo spomenuli da je često sudbina velikih projekata ovisi o mišljenju lokalnih ljudi, ljudi konzervatora, ljudi i zaštite kulturnih dobara itd. koji su a priori u startu vrlo rezervirani prema nekakvim novim objektima u određenom ambijentu. I ako ti objekti mogu da budu itekako dobar izvor velikih i novih investicija. Kolega Horvat, meni je drago da ste vi primijetili da radimo dosta čudnu selekciju, slobodno kažem podobnih investitora u Hrvatskoj. Dijelom i ove probleme koje ste vi spominjali tu podobnost utvrđujemo lokalno doma sami, a kad su pitanju investitori od šire van samog područja ovog dijela Europe onda to za naš račun radi netko drugi. Tako smo ovih dana imali prilike svjedočiti kako su svi u Hrvatskoj bili navodno sretni kada je predsjednik Rusije objavio da odustaju od južnog toka što će Hrvatsku donijeti na vrh energetskog čvorišta za ovaj dio Europe. Rekli su da je to jako dobro. dobro. EU se trudila na sve načine opstruirati projekat južni tok tobože iz geostrateških razloga, ali su zaboravili reći kako to da sjeverni tok s kojim se zapadna Europa snabdijeva plinom nije bio problem. I kad su završili i kad se Njemačka i Francuska osigurale snabdijevanje plinom s dva alternativna pravca sve je u redu. Ali kad se ovaj dio Europe trebao na taj način imati jedan od dobavnih pravaca plina energenata onda je interes EU bio ispred nacionalnih interesa država članica koje su trebale imati bilo kakve benefite od toga. I ono što je najgore, u ime hrvatske diplomacije i vlati i o tome nikad nismo mogli čuti ni jedan stav, ni jednu poruku, ni jedan interes. A što se terminala tiče, tiče, za ukapljeni plin na Krku na kraju ćete vidjeti ispast će tako da ćemo ga morati financirati sami. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Pa ja mislim da smo mi zemlja apsurda gdje, ja mislim da ne postoji zemlja ne u EU nego i šire koja ima toliko ograničavajućih faktora za bilo opet kakve investicije. Pa mislim, a jedna je i od ovih što vi kažete tajnost. Dakle, tražili ste informacije o strateškim investicijama tajne, onda bi se valjda trebali javiti i tajni investitori, a ne trebamo se čuditi da i to utječe na investitore, ta tajnost isto tako. Ne trebamo se čuditi, mi smo neki dan saborski zastupnici zatražili da nam Vlada dostavi stvarno stanje u zdravstvenom sustavu. Ja i sad kažem imamo dospjelog duga preko 3 milijarde kuna sveukupnih obveza, između 8 i 10 milijardi kuna. Ne smijemo, saborski zastupnici to ne smiju znati. I to utječe na investiciju, ali slušaju ljudi. Investitori valjda prate zemlju u kojoj žele investirati. I sad gledajte jedan apsurd. Ja se sjećam, evo na Vladi u kojoj sam ja bio član jedna investicija je otpala zato jer je Studija utjecaja na okoliš pokazala pazite sad ovo da taj projekt će utjecati na popodnevni odmor potočnog raka u tom gradu. Ja to nisam vjerovao. Ja sam to išao čitati. I onda samo nam još u ovoj zemlji apsurda fali i da sad napravimo studiju utjecaja pa bi li Apaurin mogao utjecati da taj riječki rak malo odmori popodne pa da nam prođe strateška investicija za taj grad. Imamo takvih podataka, ja sam to čitao. Ja nisam vjerovao. riječni ili potočni rak nije mogao popodne odmarati i gle čuda otpala investicija za taj grad. To je zemlja apsurda. Dakle nema investicija i zbog takvih banalnih razloga. Ali ono što je bitno u političkom smislu ako odredimo 3 ili 4 važna strateška projekta, onda moramo

Kolega Lesar, niste se javili. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče sa suradnicima, kolegice i kolege. U hrvatskoj javnosti stvara se percepcija a to dobrim dijelom naravno proistječe i iz rasprava u ovom Visokom domu da u Hrvatskoj nema investicija i da investitori svoje projekte realiziraju u zemljama u okruženju. Prema preliminarnim podacima HNB-a izravna inozemna ulaganja u Hrvatskoj u prvoj polovici ove godine bila su 2 milijarde i 170 milijuna eura što je 4 puta više nego cijele prošle godine. Vjerojatno je to rezultat aktivne politike povećanih aktivnosti i mjera privlačenja investicija od strane Vlade RH ma što vi govorili o tome. Isto tako u portfelju Državne agencije, Agencije za investicije i konkurentnost nalazi se oko 150 investicijskih projekata. U različitim fazama realizacije se nalazi 109 investicijskih projekata, a njihova ukupna procijenjena vrijednost je oko 7,2 milijarde eura te se očekuje po realizaciji otvaranje više od 16 tisuća novih radnih mjesta. Također, Državna agencija uključena je u investicijske projekte kojima se pomaže u pronalasku strateškog partnera i trenutno govorimo o 41 investicijskom projektu ukupne vrijednosti 1,7 milijardi eura. Nemojmo zaboraviti da imamo i Zakon o poticanju investicija u unapređenju investicijskog okruženja koji je i potakao i rezultirao ovim načinom rada ove Državne agencije, Agencije Vlade RH za povećanje konkurentnosti, poticanju, privlačenju i realizaciji investicijskih projekata. Dakle, u 6 mjeseci imamo dvije milijarde i 170 milijuna eura inozemnih ulaganja. 4 puta više nego ukupno u cijeloj godini. Ajmo dalje. Realizirani projekti preko Agencije za investicije i konkurentnost, dakle još nismo došli do strateških projekata ovo je ono što se radi paralelno, farmaceutika 300 milijuna eura, proizvodnja 569 milijuna eura, turizam u tijeku 5 milijardi, usluge 772 milijuna eura. Dakle, u različitim fazama u tijeku je 7 milijardi 170 milijuna eura. Kad govorimo o strukturi investicijskih projekata prema zemlji porijekla u ovih 7 milijardi 45% je hrvatskih domaćih investitora, ostalih 55% pola je iz EU, a druga polovica iz drugih zemalja svijeta. Dakle, kad govorimo o investicijama ne zavisimo samo o strateškim investicijama one su iznimno bitne, zato postoji i ovaj zakon, zato se i ovaj zakon mijenja jer s obzirom da je bio novi zakon, s obzirom da je bio strateški zakon, bitan zakon, i danas i sutra uočili su se nedostaci pa se jasno i otvoreno kaže imamo određene nedostatke koji nam onemogućuju da realiziramo određene projekte. Jer nakon što su se prijavili 62 projekta, od toga 28 privatnih, uočilo se da ima određenih problema da bi se to realiziralo na način kako je predviđen. A paralelno s time ovi projekti koji su u Agenciji za investicije i konkurentnost isto tako dijelom mogu biti projekti koji su u strateškim investicijama te se vidi da po tom segmentu nije moguće rješavati toliko brzo, toliko kvalitetno na način koji želimo da bi se ne samo konkurentno nego i realizirali ti projekti. Da li ovaj zakon osigurava, rečeno je i u uvodu od zamjenika ministra, omogućava da se lakše uđe u strateški projekt vezano za osiguranje financijskih sredstava. Pa se raspravlja o tome koji je to investitor koji ne može osigurati 100%. Pa kad se rade projekti koji su u fazama, to su veliki projekti, onda on ne može realizirati projekt koji se realizira u 5 ili 7 godina odmah sva sredstva, on ide u fazama i zbog toga treba dati onu osnovu koja je bitna da pokaže da je referentan, da ima snagu kapitala, da ga prate banke, da ga prate fondovi, nemojmo zaboraviti da postoje fondovi koji su čak i bitniji u ovim segmentima nego samo banke i da može dokazati svoju sposobnost da uđe u strateški projekt. I onda postoji jedna ključna stvar, osim transparentnosti, dakle Vlada donosi odluku i objavljuje se u službenom glasniku odnosno u Narodnim novinama. Znači, nema tajni, sve je jasno, sve je transparentno svima, svoj javnosti a ne samo određenim pojedincima jel' u ovom Visokom domu. Onda nakon toga je rok od 60 dana za sporazum o pripremi i provedbi projekata s privatnim investitorima. Taj sporazum je kao i svaki ugovor neovisno o zakonu ključan za realizaciju, za praćenje tog financiranja koje u navodnike nedostaje ili nije dostavljeno u 100% iznosu. I to je onaj ključan ugovor koji svi mi skupa ili pozicija i opozicija, javnost, moraju znati o čemu se radi i to su te kondicije i sigurnost za državu i za privatnog investitora u međusobnim pravima i obavezama. I po tom segmentu nije ni čudno da Državno odvjetništvo bude taj segment, institucija koja daje mišljenje. Jer kako je praksa u našoj zemlji pa kako i slušamo ovdje dosadašnje rasprave o nepovjerenjima pa onda bi očito, takva je situacija, živimo u takvim očito vremenima, pa onda je bolje da državno odvjetništvo da mišljenje odmah nego da Vlada sutra samu sebi možda prijavljuje da bi dokazivala da je sve u redu. dovodimo do apsurda. Ja znam da vi klimate glavom ali to je činjenica, to je činjenica da se razno razne prijave gomilaju, pa onda govorimo državno odvjetništvo ne može raditi jer je prezatrpano. Ipak ovdje se radi u ovom trenutku o 62 projekta koja su prijavljena strateški. Dakle, ovdje se ne radi o tisućama, i ovdje se radi o iznimno bitnim projektima, jer kad govorimo o strateškim projektima pa moram podsjetiti, dakle radi se o proizvodno prerađivačkoj aktivnosti, radi se o razvojno inovacijskim aktivnostima, radi se o aktivnostima poslovne podrške, radi se o aktivnostima usluge visoke dodane vrijednosti, aktivnosti u energetskom sektoru, infrastrukturne aktivnosti i aktivnosti u poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva. taj tehnički detalj da li da, da li ne, on je u ovom trenutku minoran, on možda daje dodanu vrijednost, sigurnost u smislu provedbe, kvalitete sporazuma jer sporazum je ključan, ne samo odluka Vlade, sporazum koji definira ugovor o međusobnoj obavezi da bi to što kvalitetnije projekt išao. I država s tim sporazumom uzima na sebe još dodatnu obavezu u odnosu na zakon. Na onaj ispravan način odgovornosti o kojoj se priča, o zadanim terminima i odgovorima, analizama da bi se projekt realizirao. Dakle, država, Vlada Republike Hrvatske preuzima odgovornost da ubrza projekte. I ove izmjene, tehničke izmjene osim ove ne možemo reći tehničke izmjene, smanjenje sa osiguranjem 100% na 10%, to je suštinska izmjena, ali ona je vezana za kako sam rekao i dalje sporazum i određenu faznost projekata. To je ono što ove izmjene i dopune Zakona o strateškim investicijama donose. Vjerujem da većina vas će podržati ovaj zakona kao i klub Hrvatske narodne stranke jel on samo dopunjuje ono životno i potrebito da bi se projekti realizirati a moj uvod vezano za investicije mislim da je dovoljno jasan i transparentan da se u ovoj zemlji investira i da je Vlada osigurala dobrim djelom konkurentnost i privlačnost investitorima. Ono što je najvažnije prvo domaćima a onda naravno stranima. Hvala lijepa. Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Gjurkoviću, kao čovjek iz naroda ja svoju percepciju stvaram jednostavnim metodama. Kad su u pitanju investicije onda je meni signal za investicije broj dizalica građevinskih, ali vozite se cestom pa gledate ima ih, nema ih, ima dizalica, ima investicija ili nema dizalica, nema investicija. A te dizalice su po prilici postale česte u Hrvatskoj koliko i ona kola od lunaparkova velikih američkih. Pa ćete jako teško ugledati dizalicu koja je simbol investicije. Kako se vi volite igrati brojkama tako ste se pokušali poigrati danas jednako u maniri jučer potpredsjednice Vlade koja je govorila o snažnom rastu izvoza u Hrvatskoj, tako ste i vi govorili o jakom rastu investicija u Hrvatskoj pa ste rekli vjerojatno vrlo točno i precizno kao ekonomista da je četiri puta veći obim investicija ove godine u odnosu na prošlu. Samo ste zaboravili primijetiti da je ta razina investicija u prošloj godini najniža moguća zabilježena valjda u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj. I niste se referirali recimo na činjenicu da je na tih naših fantastičnih 2 milijarde i nešto investicija stranih u Hrvatskoj, u istom obračunskom periodu u susjednoj Srbiji koja nije zajednički dio europskog gospodarskog tržišta obim investicija doseže 15 milijardi eura, odnosno 6,5 puta je veći nego u Hrvatskoj. To ste zaboravili Poštovani kolega, vi kažete da se igram brojkama, ne igram se brojkama, ovo su, zato sam i rekao, preliminarni podaci Hrvatske narodne banke izravno na inozemna ulaganja 2 milijarde i 170 milijuna eura u 6 mjeseci. Dakle, mi imao još 6 mjeseci poštovani kolega. Ja ne želim uspoređivati RH sa zemljama u okruženju koje nisu u EU i nemaju standarde za investitore i standarde o kojima mi govorimo kad govorimo o Zakonu o strateškim investicijama. To su visoki standardi, kontrole, i raspolaganja zemljištem, i korištenjem sredstava poduzetnika. Poštujem svaku zemlju i njihove odluke, ali standardi koji se rade u RH štite građane i ne rasprodaju zemljište, nego se donose odluke. Evo danas se raspravlja o tome da li DORH mora dati ugovor, da li mora dati mišljenje na ugovor. Da, zato što se vodi računa o tome da se štiti interes RH, da se štite interesi građana i da se štiti posebno interes imovine kad govorimo o tome. Prema tome, ako je i prošle godine su bile manje investicije, onda može se reći da je ova godina očito bila godina u kojoj se uspjelo i dokazalo da ova Vlada zna šta znači biti konkurentna konkurentna zemlja, šta znači biti partner poduzetnicima i ono što je bitno u ovim podacima 44% poduzetnika je investiralo, oni su iz Hrvatske. Jer to je ključ razvoja u svakom slučaju, a inozemna ulaganja uvijek dobro došla i dalje poticano. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Gjurković, ja tvrdim da ovaj zakon ništa bitno nije promijenio u ulagačkoj klimi u proteklih godinu dana niti će išta bitno promijeniti. I to tvrdim iz razloga što je u godinu dana njegove provedbe, kada je trebao polučiti uspjeh svega tri projekta su se proglasila strateškim projektom od značaja za RH. A o tome vam svjedoče dva pokazatelja. Prvi je činjenica ta da nisu nego svega tri projekta, a drugi je taj što se u Hrvatskoj određene investicije, pa tako i u mojoj županiji, provode, a da uopće nisu niti ponijele zahtjev da ih se uvrsti na listu strateških projekata nego se realizirao i bez ovoga zakona i provode se te investicije. Ulagačku klimu u RH može poboljšati jedino stabilnost pravnog i poreznog sustava. U proteklih 20 godina 17 puta se promijenio Zakon o porezu na dohodak. Isto toliko se puta promijenio Zakon o porezu na dobit. Gotovo se isto toliko puta promijenio zakon, Mijenjao se Zakon o PDV-u, o načinu uplate i o stopi PDV-a. S druge strane, ulagačku klimu u RH može potaknuti rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sređena zemljišna knjiga i katastar prije svega. To su razlozi zbog kojih izostaju investicije u Hrvatskoj jer investitori iz ovih razloga koje sam vam rekao, a to je nestabilnog poreznog sustava i s druge strane nesređenih imovinsko pravnih odnosa ne može ishoditi građevinsku dozvolu, ne može brzo naći i realizirati svoju investiciju. A da je tome tako najbolje vam svjedoči i podatak da upravo investitori koji imaju i za koje investicije su riješeni imovinsko pravni odnosi Hvala lijepa. Srđan Gjurković, odgovor na repliku. Poštovani kolega, hvala vam na ovoj replici. Vi ste rekli jednu bitnu i ključnu stvar što s ove strane mi nikako da čujemo, a to je čija istina. Provode se investicije i bez ovoga zakona. To znači da smo mi ipak uspjeli u efikasnosti i javne uprave i Agencije za investiciju i konkurentnost, da se projekti realiziraju bez da su strateški jer budimo otvoreni, strateški projekti su vezani ipak za složene projekte u kojima bez pomoći države teško se realiziraju. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Gjurković, ja ne sporim da su i drago mi je čuti informacije da su 4 puta veće investicije u odnosu na prošlu godinu, to je dobro. jer 2 milijarde u odnosu na neke druge zemlje našeg okruženja nisu za Hrvatsku puno. Jedna Crna Gora je 2 milijarde imala samo na jednoj investiciji izgradnje marine za megajahte, samo na jednoj investiciji. Prema tome, jako puno treba raditi, ali operativno da bi se investicije provele. Možemo mi mijenjati ovako svake godine zakon, uočavati probleme, uočavati nedostatke pa opet mijenjati zakon, a kada dođe do realizacije stalno padamo. Ja ponavljam ovdje, ne možete se stalno pokrivati dekom državnog odvjetništva kada je riječ o ugovorima. U ovom zakonu širite nadležnost državnog odvjetništva za što ono apsolutno nema obavezu postupati. I mislim da je to potpuno nepotrebna stvar jer odgovornost čelnika državne uprave, tijela državne uprave, bilo ministarstva, bilo agencija, bilo županija ili neko drugo tijelo na lokalnoj razini, mora imati odgovornost za stavljanje potpisa na ugovore ili sporazume. Prema tome, ne može sve biti ono što predstavlja nadležnost državnog odvjetništva kada je riječ o raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH. Državno odvjetništvo samo daje suglasnost na takve a ne na sve ostale. Prema tome, ja se ponovno vraća, ni jedna Vlada nije uspjela … **Zgrebec, Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, kad vi kažete u toj zemlji se sa 2 milijarde eura samo jedna marina napravila, onda bi bilo korektno i fer da kažete da uvjeti pod kojima se ta marina radila su uvjeti pod kojima sigurno ne bi prošlo u RH, da imamo polu off shore trgovinu bez plaćanja poreza na određene derivate, itd., itd. Dakle, mi zato imamo druge instrumente i mjere RH kojima stimuliramo strane investitore da ulažu, da imaju pogodnosti i kod zapošljavanja i kod reinvestiranja dobiti, ali ne na način da ih izuzimamo iz određenih poreznih zakona. U ovom trenutku ishođenje dozvola je 4 milijarde 396 milijuna milijuna eura potencijalnih investicija, od toga u turizmu 90%. Pretpostavljam i sa ovim zakonom da bi iduće godine kameni temeljci, i prvi iskopi jer dosta nam je kamena temeljaca od HDZ-ove vlasti, počeli i krenuli. 6 mjeseci 2 milijarde i 170 milijuna kuna ove godine pokazuje da se investicijski ciklus pokrenuo. Rajko (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Dakle, svi smo subjektivni, a tu i tamo brojimo dizalice, nadam se, kad smo suvozači, a ne vozači jer je to teško kada vozite po autoputu i brojat dizalice, ali kao što je gospodin Gjurković vrlo jasno rekao, brojke su objektivne i …. Dakle, FDI '97. 543 milijuna dolara, 2003. 1989, odmah nakon promjene vlasti 2004. milijardu 179 milijuna, 2010. rekord, ali negativni, 394 milijuna dolara, a sada rekao je gospodin Gjurković to su podaci dostupni svima vama zaguglajte, provjerite i definitivno kao što je gospodin Gjurković inicijalno reko ove promjene zakona sam zakon sa ovim promjenama će dovesti do buma … bili oni greefield investicije ili brownfield investicije, sasvim svejedno. Hvala lijepa. Poštovani kolega, ja bih samo još odgovorio da kada govorimo o konkurentnosti i investicijama u 2013.godini smanjeno je 41 parafiskalni namet ukupne vrijednosti 318,6 milijuna kuna. od siječnja do kolovoza 2014.smanjilo se ili ukinulo 7 stavki ukupne vrijednosti 57,2 milijuna kuna, a od rujna do prosinca 2014.bit će smanjeno dodatnih 9 stavki ukupne vrijednosti 119,52 milijuna kuna. Ukupno 2013., 2014. smanjenje ili ukidanje 57 parafiskalnih nameta ukupne vrijednosti 495 milijuna 443 tisuće kuna. Hvala lijepo. Kolega Gjurković, pozorno sam slušao vaše izlaganje gdje ste zaista pokušali braniti braniti ono što je glavno i sadržajno u ovom novom zakonskom prijedlogu, a to je da su osiguranih 10% financijske konstrukcije strateške investicije. Naime, što to znači? kažete radit će se u fazama pa će se onda tijekom vremena osiguravati novci i za drugu, treću, četvrtu ne znam koliko faza ili koliko godina. A vođeni iskustvom koje nas uči uči u ovih 23 godine postojanja, vidimo da to nas vodi kako reče kolega Ostojić u bum, ali bum nelikvidnosti. Naime, što će se dogoditi? Imate primjere bolnice u Blatu, ovdje u Zagrebu Blato, imate iz prijašnje države Obrovac itd. eto to su primjeri investicija, poglavito ova u Blatu kojoj nije bila zatvorena financijska konstrukcija. će do toga da izvođači radova i podizvođači neće biti plaćeni jer nema financijske konstrukcije, doći će do povećanja nelikvidnosti, imat ćemo ono što imamo i danas. Po meni strateška investicija je svaka ona koja donosi nova radna mjesta ali u proizvodnoj djelatnosti, dakle u djelatnosti koja ima dodanu vrijednost koja će ostvariti dodanu vrijednost. I osim toga svi smo ovdje zaboravili da barijeru koja priječi u Hrvatskoj veće investiranje, a to je ono na što nailaze, a šutke na što nailaze investitori, a mi ovdje to šutke promatramo i slušamo, a to je IMT parola, a to bi bilo ima li mene tu. Dakle kada investitor dođe i kada čuje taj IMT uglavnom odustaje i odlazi u druge države u kojima nema parole IMT. Hvala lijepo.

Dakle poštovani kolega vi ste udarili u nekakve primjere iz pamtivijeka iz nekog sustava. Dakle posao je rizik onaj koji ulazi u projekte ima rizik posebno privatnik. Ako radi u fazama objekta, ako radi 6 hotela radi jedan po jedan. Zašto? Da bi smanjio svoj rizik i on osigurava sredstva po fazama. Da li je to možda Srđ, da li je to neki drugi projekt jel je najviše projekata u turizmu i njemu treba osigurati fazno. Vi danas kad dođete u banku ili gradite ili kao poduzetnik, vas kontrolira banka po fazama, kontrolira vas i država ako idete preko HBOR-a, da li ste uložili sredstva i ne možete povući novu tranšu i nećete moći ako niste platili svoje dobavljače. Prema tome, te vaše priče nisu istinite jer nisu provedive u ovom trenutku. pa zato i jesmo digli standard i od ulaska u EU i sami radi sebe. Nema trošenja novaca na način kako se to radilo ili možda vi u HDSSB-u bi to rado radili i dalje. Ja ne branim ovaj zakon od 10% da bi ga branio, ja ga argumentiram zato što je to život pokazao, zato što je vrijeme pokazalo. I broj ovih vrlo brzo će se vidjeti i potencijalnih ali i ovih strateških investicija koje kucaju na vrata odluke Vlade, dobrim dijelom zavisi u prvom redu o izmjenama i dopunama ovog Dražen Đurović, replika. tijekom vašeg mandata, naprosto iz goreg u još gore. Vi za ovaj prijedlog zakona i ovih izmjena zakona uvođenje agencije u administrativnu provjeru bez rokova kada će to trebati izvesti, uvođenje Državnog odvjetništva u proces, izmjene financijske regulative, pa vi ne da ćete dovesti do rasta investicija nego i ovo malo strateških investicija što ih ima vjerojatno se neće realizirati. Ja uopće ne razumijem što se to s vama događa. Pa ako te agencije nemaju što raditi pa onda ukinite ih pa bar ćemo nešto uštediti u državnom proračunu ako nam te agencije ne trebaju i ako nemaju što raditi, pa idemo ih ugasiti i tako smo ih osnovali, a ciljevi nisu ostvarile. ostvarile. I s druge pak strane ova priča o investicijama, svi mi znamo da su investicije rasle u predrecesijsko razdoblje do 2008.godine, da je rast tih investicija bio gotovo isključivo vezan za izgradnju trgovačkih centara i da te investicije nisu donosile realna radna mjesta u proizvodnju i u rastu hrvatskog društvenog supstrata. Dakle nemojmo se gledati količinu novca. I zaista se tu slažem s vama ne trebamo ni gledati ni Srbiju, ni Crnu Goru, ne znam kakve primjene, ali ajmo gledati broja zaposlenosti radnih mjesta i na to se fokusirati, na hrvatsku proizvodnju. I nije Hrvatskoj puno pomoglo to što smo IKEA-u, unijeli u hrvatske investicije i dobili još jedan trgovački centar koji su Hrvatskoj prodaje, prodaje tuđe proizvode a hrvatska proizvodnja propada. Pogledajmo što je sa hrvatskom zaposlenošću i zašto danas imamo 40 tisuća zaposlenih manje nego što smo imali prije. To je problem. Poštovani kolega, dakle u ovom trenutku u proizvodnju se ulaže negdje oko 900 milijuna eura. Ovaj Zakon o strateškim investicijama, ova nadopuna osigurava velike investicije za kapitalna ulaganja. Ali ono što nije rečeno do sada, evo koristim priliku prilikom replike vama a drago mi je da se u nekom segmentu čak i slažemo, zanimljivo da svaka investicija i svako jačanje velikih tvrtki vuče za sobom 4 do 8 novih radnih mjesta u malom i srednjem poduzetništvu. Dakle to su statistike i teoretske i praktične. I zato je ovaj zakon i ove izmjene su bitne. A uvijek su one bitne kada su životne, kada one nisu samo zato da bi se nešto mijenjalo, da bi se kupovalo vrijeme. U raspravi, iznošenju ovog zakona jasno se reklo, uočili smo, mijenjamo, trebamo reagirati, čekamo da možemo realizirati određene projekte ne malih vrijednosti. A ono što je bitno, što smo čuli i sa ove lijeve moje strane, odnosno desne opozicijske, da oni prihvaćaju da investicije idu i bez strateških. I to je ova ključna poruka po meni ovoga dana. Što se tiče rasprave o tome da vama uzimamo ili u Slavoniji i sve to skupa loše radimo, ova Vlada, pa poštovani kolega pa sjetite se Zakona o regionalnom razvoju. Pa koliko je samo općina i gradova u Slavoniji ušlo sada nakon 23 godine nepravde da dobije mogućnost, da dobije sredstva tamo gdje su zaslužili. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Ivo Jelušić. Izvolite kolega. Poštovana gospođo potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Imamo relativno opsegom male izmjene i dopune zakona a vidimo da imamo vrlo žustru raspravu i dosta rasprave. Pa čak bih se usudio reći iz ove rasprave do sada nisu toliko sporne ove izmjene i dopune i oko njih manje-više nema sporova nego više se raspravlja oko stanja općenito, oko strateških investicija, uopće oko investicija, uopće oko gospodarskog stanja zemlje šta je razumljivo. Inače kada se zakon neki donese pa nakon par mjeseci ili godinu dana kao što je to u ovom slučaju dođe do izmjena i dopuna to samo po sebi često puta kaže pa to nije dobro, zašto u tako brzom roku. Ja moram reći da u ovom slučaju to nije sporno, dapače, kod jednog ovakvog zakona koji je specifičan zakon ako treba evo sada mogu reći ako treba raditi izmjene i dopune za 6 mjeseci, za godinu dana ako se nešto ukaže potrebnim, treba to napraviti jer je to naprosto u funkciji poboljšanja, ne samo zakona jer nije zakon radi zakona nego zato da omogućimo i olakšamo investicije koje su nam nužno potrebne. Naravno pri tome cijeli ovaj zakon ne samo ove izmjene i dopune i primjena njegova polazi od toga da se niti jedan postojeći zakon ne derogira, da se nikoga ne favorizira na uštrb nekog drugog, na uštrb nekog postojećeg zakona ili protivno prostorno planskoj dokumentaciji koje imaju neke jedinice lokalne samouprave ili država. Prema tome, poštujući sve propise samo da se sve to malo ubrza jer smo svjesni toga svi ovdje a i šire da neažurna ili dovoljno neažurna ili neodgovorna administracija na svim razinama je u dobrom dijelu koči čak određenih projekata. Ovaj zakon je na tom tragu da te kočnice odblokira i da projekti uz dobru dobru volju, uz odgovorno ponašanje svih, na svim razinama, administracije od najniže do Vlade daju svoj obol da se investicije što prije krenu i dogode. Hoće li i ove izmjene i ovaj cijeli zakon tome doprinijeti i osigurati da sada dođe do …/Govornik se ne razumije./… samo po sebi neće ali pripomoći sigurno hoće a svaka pomoć u tom smislu je dobro došla. iz izlaganja zamjenika ministra iz rasprava da se ipak do određenih pomaka došlo dakle da imamo već 3 projekta koja su proglašena kao strateška, dva su u postupku proglašenja, 8 je spremno za povjerenstvo i još nekih 20-ak, ukupno negdje 30-ak postupaka je u obradi, pri realizaciji. Prema tome, ako se svih tih 30 projekata pozitivno riješi mi ćemo zaista doći do ozbiljnog povećanja investicija. Što je novo u ovom zakonu? Dakle da se drugačije tretira financijska konstrukcija, dakle ne da se mora osigurati cijela ili zatvoriti cijela financijska konstrukcija za cijeli projekt nego da se kada se projekt od strane Vlade proglasi strateškim da se u roku od 60 dana dostavi odgovarajući instrument koji će garantirati da za …/Govornik se ne razumije./… % vrijednosti investicije da je osigurana, da su osigurana financijska sredstva. I to je u redu. Jer teško možete očekivati od nekoga da već u prvoj fazi ima i osigurana sva sredstva ili barem da ih ma osigurana da ih može jasno pokazati i dokazati itd.. Drugo, to je da se u obradu postupaka uključe dakle i agencije za investicije i konkurentnost i Centar za praćenje energetskog sektora investicija što je također u redu jer očekujemo, jer to njihova i je zadaća. I dakle treba iskoristit njihove kapacitete da i oni koji imaju kadrovske da pripomognu da obrada projekta ide sveobuhvatnije, šire i brže. Također nije sporno ni ovo oko parcela koje su u javnom vlasništvu, vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave, da se dakle i one ako je u prostorno-planskoj dokumentaciji predviđeno da se može … odgovarajući projekat riješit da on krene ako je država većinski vlasnik ili jedinica lokalne samouprave, da se raspiše javna ponuda da se traži najbolji ponuditelji. Mislim da je također to dobra stvar da se na taj način dakle i ponudi ako se nešto ima, a ne samo da se čeka investitora da on pronađe odgovarajući prostor gdje bi on investirao i što bi investirao. Ono što je malo izazvalo ovdje prijepora, to je oko suglasnosti DORH-a na sam tekst sporazuma. S obzirom da u roku od 60 dana od donošenja odluke na Vladi treba dakle na sporazum svoj dati suglasnost i Ministarstvo vanjskih poslova i DORH, ja mislim da je to dovoljan rok od 60 dana da svatko to pročešlja, pogleda i da se u tom smislu očituje očituje i dade svoje mišljenje. Prema tome, nadam se i vjerujem da to neće usporiti proceduru, ali da će državu i općenito javni sektor, dakle zaštiti više. To je sigurno i u tom smislu ne vidim u tome velikih problema. Ono što je jasno iz ove rasprave, dakle da uglavnom nema osporavanja što se tiče samih izmjena i dopuna ovog zakona, dakle to nije sporno. Više je govora bilo oko stanja općenito. Naravno, stanje nije dobro, nismo zadovoljni, bez obzira na rast investicija, bez obzira na napredak koji imamo da ukupno stanjem gospodarskima pa i stanjem investicija u zemlji nismo zadovoljni. To je jasno. Mi smo već šestu godinu bez rasta BDP-a, šestu godinu smo u krizi. Inače kad smo kod toga, u zadnje vrijeme, ima tomu par mjeseci, godina dana i više, i ovdje u sabornici u raspravi općenito u javnosti i u medijima se govori o tome kako smo već evo 12., prije 11. kvartal u stagnaciji kako nema rasta BDP-a. Kao da smo prije toga imali rast, kao da smo prije toga prethodnih godina imali rast. Kada bi to zaista bilo samo tako da mi samo ovih 12 kvartala nemamo rasta BDP-a to bi bilo super. To znači da bi Hrvatska otkad je krenula kriza imala ukupno akumulirani pad BDP-a od 3% što bi bio najmanji pad u cijeloj Europskoj uniji. Nažalost Hrvatska ima pad od u ovih 6 godina otkad kriza traje, ali uporno svi izbjegavaju govorit o tome da imamo pad unatrag 6 godina nego samo ovih zadnjih 12 kvartala kako se eto ne bi reklo da je priznalo ili pokušalo se igrati na zaborav da je kriza bila i prije, da je pad za vrijeme HDZ-ove Vlade bio još veći, da je pad u njihove 3 godine krizne bio 10%, a sada je 3%. To je ipak velika, velika Prema tome, šta hoću reći? Kada bi bio problem samog pada BDP-a u ove 3 godine, odnosno u ovih 12 kvartala što se dogodio, a da prije toga nismo imali pada, mi bismo bili u puno boljoj situaciji, imali bismo najmanji pad u Europskoj uniji. No da ne bi više bilo pada i da ne bude tog pada BDP-a potrebno je pored ostalog i da se dogode značajnije investicije, da dođe do ozbiljnijeg rasta investicije jer na BDP utječu i investicije i javna potrošnja i osobna potrošnja i izvoz. Evo izvoz vidimo kontinuirano iz mjeseca u mjesec raste što je ohrabrujuće. Očekujemo da će izmjenama poreza na dohodak ovih milijardu 800, 2 milijarde koje će ostati u džepovima, u rukama građana, da će ih potrošiti, da će se povećati i osobna potrošnja. Nadamo se da će i ovaj zakon doprinijeti da dođe do rasta investicija. Prema tome, sve ide u tom pravcu da se prekine sa stagnacijom i da se krene u ozbiljniji razvoj i da se krene sa rastom BDP-a. Naravno, mi Naravno, mi smo navikli godinama imati rast BDP-a. Od 2001. do 2008. imali smo rast od 2 do 5% na godišnjoj razini, međutim sada toga nema, dijelom zbog krize koja je u Europi, a dijelom i zbog pogrešnog koncepta rada, pa ako hoćete i zbog pogrešnih investicija koje smo imali u tom razdoblju. Dobar dio našeg rasta BDP-a u tim godinama od 2001. do 2008. je bio temeljen na investicijama, prije svega javnim infrastrukturnim projektima u javnom sektoru koje nam se danas javljaju kao problem jer te investicije naravno da ne mogu dati brzo povrat novca niti je to realno očekivati, ali se javljaju kao ozbiljan teret u smislu javnog duga države. Što se tiče privatnih investicija koje su se također bile razbuktale tada, dobar dio išao je, prije svega došao je do preinvestiranja, a i pogrešnog investiranja uglavnom u nekretninski biznis koji nam se također javlja danas kao bumerang. Mnoge firme i kojima to nije osnovna djelatnost ulagale su u nekretninski biznis koji im se danas javlja kao problem jer su to radili ne iz obrtnog kapitala nego iz kredita, skupih kredita zbog kojih danas ne mogu disati i zbog kojih je danas njihova osnova djelatnost dovedena u pitanje zbog tog što su išli u nešto što nije njihova djelatnost, što su svi išli u nekretninski biznis i što je onda donijelo visoke stope rasta, ali danas se javlja kao problem i današnji problema … pada gospodarskog je rezultat što smo onda imali nerealno visok ili na pogrešnim osnovama građen rast BDP-a. Dakle hoće Dakle hoće li doći do značajnijeg povećanja investicija, ja vjerujem da hoće. Tu su naravno nezaobilazne, osim javnih investicija i privatne investicije. Ovdje je bilo i danas riječi oko toga, naravno da je problem ako se nastavi ovako pesimistično govoriti ili plašiti investitore da tko je lud investirati danas u takvim uvjetima u Hrvatskoj jer danas se naprosto na sve načine pokušava govoriti kako je u Hrvatsku apsolutno nestimulativno ulagati, naravno da se time stvara jedna atmosfera koja nije nimalo pogodna za investicije, koja nije pogodna za razvoj. Neki to rade zbog toga što eto u oporbi su pa je njihov posao da kritiziraju, ne shvaćajući da pri tome nanose ozbiljnu štetu ne onom tko je na vlasti, nego ukupno cijeloj državi. Naravno da je problem veliki i u lošem radu administracije na svim razinama od najniže, dakle od lokalne do državne. I ja bih se usudio reći da administracija svoj posao radi kako spada. Dobar dio ovog zakona ili neću reći cijeli zakon, ali dobar dio zakona bi bio izliježan, nepotreban. Mi naprosto moramo priznati i donijeti zakon koji traži od ljudi da rade svoj posao, da rade ažurno, odgovorno jer do sada to na žalost nije bilo slučaj. Prema tome, ovaj je zakon u tom smislu na neki način propisao strože rokove samo zato da bi natjerao da netko radi što bi u normalnim uvjetima bilo normalno. Da li će se to dogoditi? Vjerojatno hoće. Ako ovo ne budemo poduzimali što u ovom zakonu piše onda sigurno neće. Prema tome, ovo će sigurno pripomoći. Da li će dalje bit problema? Pa vjerojatno hoće. Pazite, ako netko na primjer jedinice lokalne samouprave nije u interesu neku investiciju zdušno podržavati bez obzira jel' se ovaj zakon ona može otežavati, bez obzira što netko ima urednu dozvolu, krene u projekt, plati komunalni doprinos iz kojeg treba financirati infrastrukturu. Ako je lokalna jedinica bude opstruirala ili sporo gradila infrastrukturu naravno da projekt ne može bit završen, onda neće biti gotov. Ali dobro, zakon je samo osnova, a sve ostalo je na ljudima koji to trebaju izvršavati. I u svakom slučaju ove izmjene i dopune zakona jesu napredak i jesu poboljšanje i sigurno će omogućiti da dođe do što više investicija, a bez investicija, bez ali i u javnom sektoru, ali prije svega pored investicija privatnog kapitala neće doći do ozbiljnijeg rasta bruto društvenog proizvoda jer to nije samo slučaj u Hrvatskoj, to je svagdje. I mislim da ovaj zakon i ovo što se čini je vrijedan napor koji će sigurno ja se nadam dati rezultate. Hvala lijepo.

Kolega Jelušić, nitko u ovoj sabornici, pa nitko ni u Hrvatskoj nije protiv investicija. Investicije su one koje mogu potaknuti gospodarstvo i svaki zakon koji u tom smjeru ide dobro došao je. Ja tvrdim da ovaj zakon neće bitno doprinijeti poboljšanju te investicijske klime ako se ne uđe u pojedine zakone lex specialis koji tretiraju pojedinu djelatnost i tamo se detektiraju barijere koje sprječavaju investicije. Pa replicirao sam nakon što ste rekli da ovaj zakon ne derogira niti jedan zakon drugi. A ja ću vam sada nabrojiti dva zakona koji ovaj zakon derogira. Prvo je u članku 27. ovog zakona derogira se Zakon o prostornom uređenju jer za strateški projekt primjerice ako je prostornim planom pojedine jedinice lokalne samouprave predviđeno raditi urbanistički plan uređenja za strateški investicijski projekt ne treba raditi. Za svaki drugi projekt koji koji nije proglašen strateškim treba raditi urbanistički plan uređenja. To je na tragu one latinske poslovice što je dozvoljeno bogu, nije volu. I drugi zakon koji se derogira ovim zakonom je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Naime, ovim zakonom je propisano da se koncesije za strateški projekt mogu dati na 99 godina. I ovim zakonom je propisano da to radi Vlada RH. Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano da koncesije na pomorskom dobru može dati Vlada samo do 50 godina, a preko 50 godina uz prethodnu suglasnost Sabora. Prema tome, za strateški projekt ne treba suglasnost Sabora. kad se daje koncesija na pomorskom dobru, a što je propisano Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Prema tome, nije točno to što ste rekli da ovaj zakon, ovaj zakon derogira, derogira dva važna zakona u kojemu propisuje da nešto što može se provoditi za stratešku investiciju ne može se za neku drugu investiciju koja je možda isto strateška samo nije proglašena u smislu ovog zakona strateškim projektom. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega Bačić, ovaj zakon naravno da treba i mora ubrzati procedure i procese, pa u tom smislu i ove o kojem ste vi govorili. Međutim, pri tome se ne zaobilazi jedinice lokalne samouprave na čijim prostorima će se događati, koje definiraju i koje trebaju definirati, dakle što će se na tom prostoru dogovarati. One su dapače uključene u cijelu tu proceduru. Prema tome i bit će u prilici reći da li je to u njihovu interesu ili nije. Vjerojatno će u pravilu reći da je to i njihov interes, jer ako nije u njihovom interesu nitko im neće silom nametati nešto što njima nije u interesu. Ono što iz svega ovoga proizlazi iz cijele ove rasprave, ne danas nego inače, a meni se čini da je nepotrebno, to je da ovdje polazi od tog kao da je nekome cilj da radi nešto što je nekakve marifetluke, nešto što će biti u tajnosti, nešto što će se nekom pogodovati. Pa ovi će barem svi postupci, sve ove procedure, svi projekti biti javno izloženi. Zna se točno koji su imenom i prezimenom pobrojane firme, pobrojani projekti i cijela javnost ima uvida u to. Prema tome, sve je apsolutno transparentno i ako netko misli da se nekome pogoduje onako kako ne treba, nezakonito ili ovako prilika je da se na to reagira. Ja znam da je javnost dobrim dijelom zahvaljujući ponašanju prethodne Vlade pomalo puše se na hladno. kada je dobar dio stvari išlo upravo da bi se nekom pogodovalo a ne da bi se realizirao opći cilj ili opći interes ovdje nije ta nakana. Ja znam da možda vama to iz oporbe nije jasno i nije, ne čini se. Mislim da to netko, moguće da to netko radi i na ovaj način. Ali eto pokušat ćemo uradit to pošteno i odgovorno u interesu, u općem interesu. Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa dobro kolega, hajde da vi još jedanput nama pojasnite. Rekli ste da će se izmjenama i dopunama ovog Zakona odblokirati kočnice i ubrzati proces strateških investicija. Uvodi se još jedna stepenica u postupku, a to je administrativna kontrola Agencije za investicije i konkurentnost …/Govornik se ne razumije./… za privatne investitore bez rokova u kojim se ta administrativna kontrola mora provesti i postupak proslijediti dalje na sljedeće. Na koji način uvođenjem dodatnih stepenica uopće putovanja te investicije ćete vi ubrzati taj proces i odblokirat kočnice kad se zapravo izmjenama i dopunama zakona evo uvodite još dodatne stepenice koje zapravo u postupku ta investicija mora proći. Pa ja ne znam jesmo li mi čitali iste izmjene i dopune zakona. Dakle iz svega tih nekoliko mi zapravo izmjenama i dopunama uvodimo dodatne administrativne barijere. I taj administrativni nadzor nije definiran u kojem roku se mora provesti

može i u …/Govornik se ne razumije./… Prema tome to nije dodatna nego paralelna ili ona koja će pripomoći da se ubrza procedura, a ne da bi zaustavila, ne da bi postojeće zakone vraćali na još jednu ustanovu ili instituciju koja će to raditi. Prema tome, to je naprosto zaista poboljšanje. Dakle, proširili smo krug ljudi koji će moći sada obrađivati predmete i to je naprosto ubrzanje, a ne usporavanje procedure. Dujomir Marasović, replika. čemu vi govorite? Znate koliki je bio državni proračun u ratnoj Vladi? Točno onoliki koliki je danas državni deficit. I sad znate koliko je od '92. narastao do danas, koliki je danas državni proračun. Pa kako nije rastao? Radili su se trgovački centri, pa i to je bilo potrebno narodu. Je od toga išao novac države ali nema problema. Autoputevi su se radili, ako su i skuplje došli meni je to žao treba kaznit ako je netko skuplje gradio ali to je donijelo višestruku korist. Dalmacija je višestruko vratila, cijene autoputa moguće i lopovluke na zaradi koju je dobila autoputom. E a šta je, danas je problem nema investicija kolega Jelušić. Zato što nije kriva administracija jer administracija provodi zakone koje mi ovdje donosimo, Sabor, a mi ovdje ništa ne donosimo nego Vlada određuje što treba donijeti, znači Vlada je kriva. I mi moramo taj problem riješiti. Da dobijemo Vladu koja zna što hoće, kako hoće, odlučna u tome treba biti, ima podršku u Saboru, ima podršku u narodu i treba nešto napraviti. Kako ćemo mi nešto napraviti ako predsjednik Vlade kaže da u ovoj godini nećemo ništa raditi, ništa poduzimati. Pa tko će ovdje doći investirati? A mi znamo kakva je sad situacija i koja je investicijska klima. A predsjednik Vlade kaže nećemo ove godine, pa kad ćemo raditi onda? A sad bi trebalo državu okrenuti naopako u pozitivnom smislu, u smislu administriranja da dovedemo investicije. To je naš glavni problem. Problem je u našoj pameti, problem je u našoj svijesti, problem je u našim dušama. Mi kao Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Marasović meni je drago da i kod vas vidim sve više samokritičnosti, doduše nju ne usudite se baš javno i u potpunosti reći. Vi ste rekli Vlada je kriva, naravno da je Vlada kriva pritom ste vjerojatno mislili na bivšu Vladu koja je doprinijela padu od 10% i ona je tri puta krivlja nego ova za ovo stanje u kojem se nalazimo. Meni je drago da i vi okrivljujete Vladu, doduše ne usudite se jasno i glasno reći da je to vaša Vlada bila ali evo ja ću vam pomoći u tome da detektiramo do kraja problem. Da, vlade su u pravilu krive, svaka srazmjerno onome koliko doprinosi rastu ili padu BDP-a, vaša je doprinijela za 10 postotnih poena, naša za 3, dakle vaša je tri puta krivlja. I drago mi je da ste to i vi priznali, samo niste smjeli do kraja izgovoriti ime te Vlade. Što se tiče skupih projekata, rekli ste pa dobro da su se radili skupi projekti, skuplji nego što je trebalo jer to je doprinosilo rastu BDP-a. Svaka čast na tome. To znači moglo se još više ići u, trebalo je tunele bojati 4, 5 puta a ne samo 2 puta i vjerojatno bi opet to doprinijelo rastu BDP-a. Čudna neka teorija s kojom se ja ne slažem, ja mislim da to javnog novca što je bilo trebalo je uložiti u daleko više investicija, a ne u jednu investiciju koja je bila preskupa ili nekoliko investicija koje su bile preskupe i koje nisu dale ono što bi dalo nekoliko investicija paralelno da su radili za te iste novce. Hvala. Hvala lijepo. Dakle brojke su objektivne, jasne pa ću ih ja ponoviti. Dakle i rast odnosno pad BDP-a i rast odnosno ulaganje inozemnih izravnih ulaganja engleski FDA. Dakle, 2003. inozemna izravna ulaganja milijardu i 989 milijuna, 2010. rekordno nisko 394 milijuna i sada 394 milijuna dolara. Govori se o dolarima svugdje u svijetu FDA, i 2014. u prvih 6 mjeseci 2 milijarde 170 milijuna dolara. A s druge strane pad BDP-a, dakle do 2010. što je rekao kolega Jelušić kumulativno do 10%, a sada nažalost kumulativno do 3%. Zakon je dobar, zašto ga mijenjamo? Zbog iskustva. Ponovit ću, prvi put da se strateška investicija ili strateški investicijski projekti spominju u naslovu jednog zakona. Zbog čega? Zbog iskustva. Nije ga bilo. Zato su ovi porazni rezultati zadnjih 20 godina ili da parafraziram Nietschea koji je rekao bolje gram iskustva nego tone i tone teorija. Upravo to vidimo. Bilo je tone i tone teorija, akcijskih planova, strategija, nije bilo iskustva ili volje ili želje, nevažno. Bolje je gram iskustva nego tone teorija. Hvala lijepo. Boro Grubišić, replika. uloge Agencije za investicije i konkurentnost i Centra za energetiku i investiranje, AIK i CEIK kako to se voli skraćeno reći. Čini mi se da uključivanje te dvije agencije i davanje njihovog smisla u proceduri ostvarenja investicija u RH zapravo kako je i rečeno usporava. I prolazak kroz te agencije usporava samu investiciju. Pa bi se moglo reći s obzirom na njihovu ulogu dosada i da je investicija zapravo vrlo malo, da "Besposlen pop i jariće krsti" tako i te dvije agencije koje će biti uključene u proces u proces odobravanja investicija. Rekli ste također da je oporba zločesta, zlonamjerna i da tako promatra ovaj zakon. Nije točno, kamo sreće da nam možete argumentima i nabrajanjem investicija zatvoriti usta i izbiti argumente da kritiziramo. Pa i mi bi smo voljeli da ima puno više zaposlenih poglavito u nove investicije ako stižu, fala Bogu pa tko je protiv toga. A kada govorit o lokalnoj samoupravi i dakle urbanističkoj suglasnosti onda mi recite je li za vašu stratešku investiciju jednu od tri koju imate termoelektranu u Pločama jest li dobili suglasnost i Grad Ploča, i županije Dubrovačko-neretvanske? Kažete da to vi u dogovoru sa lokalnom samoupravom i nećete graditi ništa protiv interesa lokalne samouprave. Pa imate li tu suglasnosti i je li se lokalna samouprava i regionalna izjasnila o tom projektu, velikom projektu termoelektrane Ploče na ugljen? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Ivo Jelušić odgovor na repliku. Kolega Grubišić, vi očito iz HDSSB-a uporno želite oponirati nečemu što ne ide. Ali svejedno ja ću i vama odgovoriti isto što i kolegi Đuroviću. Dakle, uključivanje u proceduru ovih dviju institucija, dakle CEI i agencije se ne usporava niti usložnjava procedura nego uvodimo još jedan paralelni subjekt, dakle ne u hijerarhijskom ispod ili iznad pa da je još novi, nego paralelni koji će paralelno moći obrađivati projekte da to ne mora ministarstvo. to je pomoć ministarstvu da u smislu kadrovskih, ljudskih resursa itd. da još na jednom mjestu se može dakle odvijati posao. Prema tome, Prema tome, to je samo ispomoć u poslu dakle nije nikakva nova proceduralna zamka. Oko toga, oko poduzetništva i oko klime vi ste rekli da se i vi radujete. meni je drago, ja mislim da se svaki građanin koji je dobro želi i misli ovoj državi treba se radovati kada dođe do investicija, kad dođe do napretka, kad nešto ide naprijed. Ali nemojmo, upravo zato ja govorim, uporno širiti jednu klimu beznađa, kako u ovoj državni ništa ne valja, kako je u ovoj državi se ne može raditi, kako u ovoj državi ne treba raditi itd. Oprostite ali vi te jutros rekli ovdje za poduzetnike da su mafija ili kriminalci tako nekako. Pa u takvoj jednoj atmosferi pa ko će normalan doći raditi i investirati? Prema tome, i sami doprinosite stvaranju takve jedne loše atmosfere. Ja govorim upravo to, nemojmo govoriti ono što nije, nemojmo stvari govoriti da su crnje nego što jesu idemo govoriti stvari onakve kakve jesu ne bi li otvorili prostor za investicije, investicije, za razvoj itd. U samom … kapital je plaha životinja, on ne ide tamo gdje je nesigurno. Ako ovdje u saborskoj govornici i za ovim stolom kaže da je poduzetništvo izjednačeno sa mafijom i kriminalom pa koje je lud doći u ovu zemlju i investirati. Nemojte to raditi. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega, u vašoj raspravi slažem se kad ste napomenuli da se ne možemo u globalu složiti sa ovom situacijom koju imamo u Hrvatskoj i pad BDP-a od 0,5% itekako opominje da moramo se bolje potruditi. Ali ste jako dobro spomenuli i poveznicu da pad prije 6 godina je bio 7%, pa 5%, pa 3% i taj pad ukupno skoro 15% nije jednostavno riješiti u 2 do 3 godine. Slažem se s vama i sa konstatacijom da je nama svima zadatak da zaista budemo proaktivni, ako treba donositi zakone nakon isteka 6 mjeseci, ja mislim da ako i treba i svaki mjesec idemo mijenjati zakone samo da omogućimo bolju investicijsku klimu u našoj državi, bolje gospodarsko ulaganje. I tu se vežemo na ono što ste sad napomenuli u vašoj raspravi zašto nema zdušnog podržavanja svim ovim mjerama za razvoj gospodarstva? Zašto ima više likovanja za neuspjeh nego proaktivnosti i zadovoljstva? Na što ste rekli da treba prije svega početi podržavanje i najbolje biti od lokalne i regionalne samouprave. Tu je temelj svih temelja razvoja i ko gradonačelnik zaista moram reći da maksimalno podržavam sve ove mjere i mi zaista gradonačelnici, načelnici činimo sve da dovedemo gospodarstvenike, da povećamo investicije na našem području, a tu nam i ministarstvo i svi trebaju pomoći. I ono što je isto rečeno kod same Vlade i ministarstva da oni jesu najodgovorniji, a da li su jedini krivci? Pa u Hrvatskoj imamo i fakultete, i komore, institute, i akademike pa ipak svi mi trebamo onda dati najbolje rješenje za Hrvatsku. Hvala Još ćemo jedan klub saslušati. U ime kluba HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra i kolegice i kolege zastupnici. Ja moram biti brz s obzirom da gospođa potpredsjednica najavila stanku nakon replika, ali evo ostalo mi je 9, 10 minuta, neću biti dugo stvarno, neću iskoristiti svo moje vrijeme koje imam. E ovako, dakle klub HDSSB-a bit će kao što je bio i protiv onog prvog zakona i protiv ovih izmjena i dopuna Zakona o strateškim investicijskim investicijskim projektima u RH jer upravo iz replika se i proizlazi zbog čega ćemo biti protiv toga. Dakle, u ovom zakonskome prijedlogu su nekakve da kažem možda minimalne promjene u odnosu na ono prvo, a to je se uvodi uloga DORH-a u davanju mišljenja u svakoj investiciji koja bi bila strateška. Mislim da ovdje je bilo riječi i o tome da je DORH i tako i tako pretrpan sa predmetima počevši od istraživanja kriminala i korupcije, pa do drugih ulova koje ima u upravnim sporovima i u drugim sporovima u RH. Možda da uključimo PNUSKOK pa da pomogne kao što su ove dvije agencije CEI ili kako se zove AIK kao …/Govornik se ne razumije./… da uključimo i PNUSKOK da pomogne DORH-u i da svi skupa pomognu ministarstvu u odlučivanju o velikim strateškim investicijama u RH. Nadalje, nitko nije protiv velikih strateških investicija, kažu da su evo 3. Čini mi se LNG terminal za kojega kažu da zemljište ima Hypo banka pa nitko o tom ništa ne govori, kako će proći Hypo banka sa svojim zemljištem i kako će ucijeniti investitore i Hrvatsku državu, ne znam. Termo elektrana Ploče, također druga investicija velika, strateška, na ugljen sa trovanjem Doline Neretve o kojoj su se izjasnile, ne ja, nego ekološke udruge u Dolini Neretve. Dubrovačko-neretvanska županija, grad Ploče i svi ostali, dakle to je usklađenost sa jedinicama lokalne samouprave jer će to donijeti velike probitke Dolini Neretve i možda ćemo imati crne mandarine će se mutirati pa ćemo imati i određene možda i koristi od toga. Za mene je strateška investicija i za naš klub svaka ona koja donosi nova radna mjesta u djelatnostima koje su proizvodne, dakle dodana vrijednost ako ostaje, strateška investicija je svaka ona koja bi donijela proizvodni pogon u bilo koju od poduzetničkih zona kojih imamo i koje su neiskorištene koje je ministarstvo proglasilo, da kažem, otpisanim i, neke od njih, ne govorim o svima. U Brodsko-posavskoj županiji imamo 18 poduzetničkih zona, samo su 3 aktivne, 3 su zaživjele, 15 još uvijek nije zaživjelo. Dakle, kada bi to bilo drugačije, onda možda ni ovakav zakon možda ne bi bio ni potrebit. Iako je situacija sa investicijama i u svijetu u vrijeme ove tzv. recesije drugačija nego što je bila prije 6 godina. novaca ima, sasvim sigurno, novaca ima, novcima se raspolaže, ali što to prijeći ulaganje i investiranje u Hrvatsku? Jasno da je to nestabilnost poreznog i pravnog sustava, čuli smo ovdje koliko puta je mijenjan Zakon o porezima. Zatim, i jasno i o stopi doprinosa, zatim nesređene, još uvijek nesređene zemljišne, iako smo prije ulaska u Europu da ćemo srediti zemljišne knjige, katastar, sve to još uvijek nije sređeno. Problem korupcije koji vlada među nekima i kod nekih, ja nisam rekao da su svi poduzetnici mafija, kao što kolega Jelušić govori, nego rekao sam da, a na kraju krajeva zbog čega i gdje nastaje uopće korupcija? Ne bi smio ni reći da postoji, što je ovo, država bez nulte, je, proklamirano nulte tolerancije na korupciju, ali nažalost nije tako jer imamo ljestvicu korumpiranosti u cijeloj Europi pa smo tamo na prvom mjestu odozada, dakle, tamo smo najbolji u tome. Dakle, sve to skupa govori da i one investicije investicije koje su bile zacrtane 2010., kada je Jadranka Kosor i njezina Vlada donijela program investicija i ulaganja 14 milijardi eura ili preko 100 milijardi kuna, među kojima je bio i Kanal Dunav-Sava u Slavoniji, nažalost o tome nema ni riječi niti se itko interesira, zanima više za to, nekakva mala sredstva se ulažu iako taj kanal ima više namjensku, on je višenamjenski, koristan je i za poljoprivredu i za navodnjavanje i za plovidbu i spoj Dunava i Save što je već valjda stoljetna želja naših ljudi i ideje naših ljudi u Slavoniji. Kada gledamo ono što smo mi predložili EU za onih Junkerovih 315 milijardi eura, 77 projekata, ja bih rekao 72 dana na mom srcu leži rana i od tih 77 projekata dobili smo ocjenu da nisu pripremljeni, da nisu u fazi u kojoj bi se mogli reći da postoje projekti, da postoje riješeni imovinsko pravni odnosi, da postoji i građevinska dozvola i sve ono što bi trebalo biti potrebno da bi EU prihvatila projekt. Imamo ovdje danas izjavu, dakle Europske komisije koja baš ne daje ama baš nimalo dobru ocjenu tim projektima koje je Hrvatska predložila EU. Pa kako će onda i ti strani ili domaći privatni investitori investirati u RH ako Europska komisija govori o nečem ovakvom? Dakle, sve u svemu, da ne duljim da budem dosljedan kako sam rekao, klub HDSSB-a neće biti za ovu izmjenu i dopunu Zakona o strateškim investicijskim projektima RH. Hvala lijepa. Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa više puta ste danas kolega Grubišić, i vi ste spomenuli jedinice lokalne samouprave i značaj njihov. Nama je drago čuti da su one značajne i nema sigurno niti jednog čelnika, niti jedne jedinice koja ne želi investicije na svom terenu, koji ne želi gospodarski napredak, to u svakom slučaju je dobro došlo i svi to pozdravljaju, ali naravno ne ono što je štetno okoliš. Naravno ne i ono što je štetno po zdravlje ljudi. Pa mi imamo okoliš jedan od najočuvanijih u širem europskom okruženju i sad bi ga trebali na neki način … to je nama to je nama dobro. To treba naravno uvažavati mišljenje jedinica lokalne samouprave i poštivati i ta upozorenja ozbiljno shvaćati. Ali isto tako je potrebno jačati jedinice lokalne samouprave. Ova posljednja događanja glede i ovih, dakle umanjenja prihoda, sigurno ne doprinosi tome. Mnoge jedinice imaju projekte za mjere ruralnog razvoja, govorim uporno o tome, imaju projekata silno i čekanje, ali natječaja nema. Sve su to stvari koje bitne su, naravno za stvaranje infrastrukture, za stvaranje dobroga okruženja da bi se mogle raditi investicije, a ovo nikako ne doprinosi jačanju jedinica lokalne samouprave što vidimo da je bit u cijeloj Europi da se one jačaju, da budu kvalitetne, da rade kako treba i naravno da se tamo pučanstvo drži na tim područjima. Pa mi nažalost svjedočimo našim tim tužnim situacijama u seoskim sredinama gdje ima potencijala i za poljoprivredu, sve veće demografske poteškoće, sve veće, a ovo zasigurno ne doprinosi dobro tome. Evo, hvala lijepa. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa kolega MIlinković. Zapravo i ovaj zakon svjedoči o visoko centraliziranoj državi koja može bilo kojoj jedinici lokalne samouprave ako se radi o bilo kakvoj investiciji narediti, bez obzira na urbanističke uvjete postojanje, nepostojanje da će se to tu i graditi. Tako sam isto rekao i primjer TE u Pločama, kako ono kažu Kardeljevo ili kako je bilo pa Aleksandrov pitaj Boga, danas su Ploče. Dakle bez obzira na ekološke standarde koje je Europa i potpisala ulaskom u EU. U nedostatku investicija i to e postala velika strateška investicija na ugljen. Na moru i sve na ugljen i Plomin i Ploče, još samo da u Dubrovniku naprave jednu takvu. Hvala lijepo. Nadica Jelaš, replika. da vi ste spomenuli da je zapravo za vas svaka investicija strateška ako otvara nova radna mjesta. Iščitavam tu jedno namjerno nerazumijevanje, dakle ovdje je zaista riječ o strateškim projektima, o strateškim investicijama. I ovdje u zakonu stoji definicija koje su to strateške investicije, dakle to su sve one investicije koje su nominalno teže od 100 milijuna kuna. dakle to su investicije što je po meni još važnije koje mijenjaju gospodarsku strukturu u smislu jačanja i energetskog sektora i sektora prometa i zaštite okoliša itd. Dakle zato je bitno da upravo za te ogromne strateške projekte koji mijenjaju gospodarsku strukturu da Vlada miče odnosno eliminira prepreke u njihovoj realizaciji. I ono što je također važno, obzirom da će se ovi investicijski projekti protezati kroz nekoliko mandata dakle njihova realizacija je dugotrajna bilo bi jako dobro da i sljedeća vlada podrži sve te strateške projekte. Hvala lijepo kolegice na vašoj replici, baš je dobra. Dakle Vlada ne da miče barijere, ona postavlja nove barijere. Dakle uloga DORH-a, ja sam rekao PNUSKOK-a ali uloga tih agencija AIK i CEI dakle Centra za energetiku i investicije i Agencije za za investicije i konkurentnost koje su uključene u proces ocjene investicija su nova prepreka, administrativna prepreka. Pa mora ona proći kroz ruke tih dviju agencija i i DORH-a još trećega, kao pomoćnika u procesu odluke u ministarstvu. A što se tiče strateških investicija, ako je samo novac i ulaganje novca jedina mjerilo strategičnosti onda nemam šta drugo reći, ne bih se ja složio s time. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nastavit ćemo u 15,00 sati. Prvi će biti kolega Petar Baranović.